Začenjam z nadaljevanjem 25. seje Državnega zbora. Obveščen sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Bojana Muršič od 11.30 do 13.30, Branislav Rajić, Nik Prebil, Andreja Zabret od 12. ure dalje, Jerca Korče, Karmen Furman, Aljaž Kovačič, Elena Zavadlav Ušaj, Franc Trček in Iva Dimic od 13.30 dalje.

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Državnega sveta gospodu Danijelu Kastelicu. **DANIJEL KASTELIC:** Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani predstavniki Vlade, državna sekretarka, predsednik! Pred vami je predlog zakona, katerega namen je zagotoviti ustrezno zakonsko podlago za sistemsko financiranje programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok ter mladostnikov iz naslovov obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trenutno imajo namreč prej navedeni programi pravno podlago zgolj v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja, kar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije omejuje pri pripravi ustreznih razpisov pri zagotavljanju njihovega rednega financiranja. Programi obnovitvene rehabilitacije in zdravstveno letovanje otrok se sicer izvajajo že več desetletij, njihovi organizatorji in izvajalci pa imajo posledično na tem področju neprecenljive izkušnje, strokovno znanje, ki se bo ob stabilnem viru financiranja lahko še bolj kakovostno nadgrajevalo. Z obnovitveno rehabilitacijo, ki predstavlja eno od najpomembnejših pravic invalidov – k uresničevanju našo državo zavezuje tudi Konvencija o pravicah invalidov – se invalidom omogoči vzdrževanje optimalne zdravstvene in tudi psihofizične kondicije. Predvsem pa slednje deluje preventivno, saj preprečuje pojav ali poslabšanje številnih sekundarnih zapletov pri invalidnosti, ki bi terjali dodatno zdravstveno obravnavo, s tem pa seveda tudi povzročili dodatne obremenitve in dodatne stroške zdravstvenemu sistemu. Tudi v okviru zdravstvenega letovanja otrok se s pomočjo naravnih dejavnikov, klime, gibanja, prehrane ter socialnih učinkov druženja in vzpostavljanja medsebojnih odnosov s sovrstniki krepi in blaži negativne učinke bolezni, poškodb pri otrocih. Posebno pozornost je pri tem treba nameniti otrokom s posebnimi potrebami, ki jim je na letovanjih nujno zagotoviti udeležbo spremljevalcev, kar prav tako terja ustrezno zakonsko podlago. Vsebina predloga zakona, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložil Državni svet, je med obravnavo na pristojnem Odboru za zdravstvo na podlagi sprejetih amandmajev doživela kar nekaj sprememb. Z aktualno različico predloga zakona se sicer še vedno sledi osnovnemu namenu iz predloženih zakonskih sprememb, odprto pa ostaja vprašanje vloge, ki naj bi jo pri izvajanju programov imeli organizatorji obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok. Le-ti imajo status reprezentativne invalidske organizacije ali humanitarne organizacije, vse pa delujejo v javnem interesu. Za uspešno izvajanje posameznega programa je namreč, kot kaže praksa, izjemnega pomena, da ga izvaja tisti organizator, ki ima že ustrezno strokovno znanje, specializiran kader ter izkušnje na tem področju. Dosedanji organizatorji programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok tako še vedno pozivajo, da se jih kot organizatorje navedenih programov opredeli že na zakonski ravni, podrobnejšo določitev vsebine in načina izvajanja skupinskih skupinskih zdravstvenih programov pa uredi na podzakonski ravni, kot predvideva aktualna dikcija 3. člena dopolnjenega predloga zakona. Obstaja namreč bojazen, da se bo kar naenkrat pojavilo večje število organizatorjev, ki pa posamezne invalidnosti in njene specifičnosti sploh ne poznajo. Predlogu zakona, o katerem boste danes razpravljali in odločali, so svoj čas in energijo namenili številni deležniki v sistemu, ki se jim v imenu Državnega sveta za to iskreno zahvaljujem. Zahvala gre tudi vsem tistim, ki so sodelovali pri pripravi osnovnega predloga zakona, pa tudi vsem tistim, ki so že na seji pristojnega Odbora za zdravstvo skušali zagotoviti ustrezne podlage za sistemsko in preventivno ohranjanje zdravja invalidov ter otrok in mladostnikov, med njimi tudi Ministrstvu za zdravje in Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Spoštovane poslanke in poslanci, prosim vas, da predlog zakona podprete v obliki, ki bo po vaši presoji v največji meri zagotovila učinkovito nadaljevanje izvajanja ključnih rehabilitacijskih, preventivnih programov za invalide in otroke, med drugim na način, da se v njihovem okviru že na zakonski ravni ustrezno prepozna pomembno vlogo organizatorjev obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok. Hvala za vašo pozornost. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Anji Bah Žibert. hvala lepa za besedo. Odbor za zdravstvo je na svoji 15. seji 9. 9. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložil Državni svet. Dopolnilno obrazložitev je v imenu predlagatelja podal državni svetnik Danijel Kastelic, ki je povzel cilje in namen predloga zakona, zlasti namen zagotoviti ustrezno zakonsko podlago za programe obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok ter mladostnikov. Sicer ste njegovo stališče tudi slišali uvodoma, jaz bi se pa ta trenutek samo rada zahvalila državnemu svetniku za konstruktivno sodelovanje na odboru. Predstavnica Ministrstva za zdravje državna sekretarka Alenka Forte je v predstavitvi mnenja Vlade povzela veljavno ureditev ter bistvene poudarke predlaganih sprememb in poudarila, da je zdravje v skladu s stališčem Svetovne zdravstvene organizacije splošna vrednota in bistveni vir za produktivno in kakovostno življenje, temelj socialnega in gospodarskega razvoja ter odraz razmer v družbi v posameznem zgodovinskem obdobju. Zakon podpirajo na podlagi sprejetih amandmajev. Več pa bo predstavnica ministrstva povedala tudi v naslednjih minutah. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je opozorila zlasti na načelo delitve oblasti in s tem povezano ustavnosodno prakso, in sicer da vsebin, ki glede na veljavne zakonske rešitve niso predmet zakonskega urejanja, ker so opredeljene kot predmet urejanja posameznih zakonu hierarhično podrejenih aktov, ni mogoče enostavno premeščati v zakon. Opozorila je tudi na načelo jasnosti in določnosti, na potrebo po ustrezni obrazložitvi ter na nomotehnična pravila pri pripravi. V okviru razprave so najprej dobili besedo vsi vabljeni, ki so predstavili svoja mnenja glede predloga zakona. V razpravi, ki je sledila, so se članice in člani odbora strinjali, da je namen predloga zakona dober, ob tem pa so se zavzemali za celovitejšo in pravnosistemsko prenovo zakonske ureditve namesto parcialnih posegov v obstoječo ureditev. Enotni so bili v stališču, da je zakonsko urejanje pravic, doslej urejenih na podzakonski ravni, potrebno. Glede določenih vprašanj pa so izrazili tudi različna stališča, ki so bila razvidna tudi v vloženih amandmajih. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Za obrazložitev mnenja Vlade dajem besedo gospe Alenki Forte, državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje. Hvala za besedo. besedo. Državni svet je v zakonodajni postopek vložil predlog sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlagane spremembe predvidevajo določitev pravic obnovitvene rehabilitacije, skupinskega usposabljanja za obvladovanje bolezni oziroma stanja in letovanja otrok v zdravstveni koloniji, ki je opredeljena v 23. členu ZZVZZ. Omenjene pravice so zdaj urejene na podzakonski ravni v pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja. Predlog ZZVZZ-T predvideva tudi dopolnitev drugega odstavka 23. člena tako, da bi se del sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zbranih s prispevki za poklicna tveganja, na podlagi javnega razpisa namenil socialnim partnerjem, reprezentativnim na ravni države za izvajanja preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Veljavni zakon v 23. členu zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pravici do obnovitvene rehabilitacije in do udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje pa poleg fizioterapije in potrebnih zdravstvenih storitev sofinancirata tudi bivanje, ki pa ni zdravstvena storitev, ter terapevtske delovne skupine, katerih vsebina in cilji niso jasno opredeljeni kot zdravstveni ali socialni. Po preučitvi predloga ZZVZZ-T je Vlada menila, da je predlog zastavljen v nasprotju s sistemom zdravstvenega varstva in oblikovan nedoločno, saj v zdravstveno zakonodajo dodaja vsebine s področja varnosti in zdravja pri delu, širi krog izvajalcev navedenih programov, obenem pa ne določa ustrezno postopkov in pravnega varstva udeležencev. Po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije je zdravje skupek determinant, poleg fizičnega zdravja sta pomembna tudi blagostanje in socialna vključenost. Amandmaji, ki so bili sprejeti dne 9. 9. na 15. seji Odbora za zdravstvo, predvidevajo vključitev treh novih pravic skupinskih zdravstvenih programov za otroke in osebe s posebnimi zdravstvenimi stanji. Te storitve bodo v celoti krite iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Omenjene pravice se dodajo kot nova 19., 20. in 21. alineja prve točke 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju. Skupinske zdravstvene programe bo določal minister za zdravje na predlog Zdravstvenega sveta, kar je že ustaljena praksa za zdravstvene programe preventivnih in sistematičnih pregledov, vključno s presejalnimi testi ter storitvami s področja krepitve zdravja. V drugem členu odstavka 23. člena veljavnega zakona se torej na novo ureja zagotavljanje pravic iz programov preventivnih in sistematičnih pregledov ter navodil za njihovo izvajanje, ki jih določi minister. V tem delu se dikcija s sprejetimi amandmaji dopolni z besedilom: »ter zdravstvene programe iz 19., 20. in 21. alineje«. Tako se ne spremeni metodologija dela in pristojnost ministrstva oziroma ministra. Dodatno amandmaji predvidevajo prenehanje veljavnosti določb pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja z dnem začetka uporabe tega amandmiranega zakona. Amandmaji še določajo, da se bo zakon začel uporabljati s 1. januarjem 2023, torej v roku, v katerem Vlada ocenjuje, da bo na voljo dovolj časa za izdajo podzakonskega predpisa ministra ter izvedbo aktivnosti za začetek izvajanja programov v skladu z novo ureditvijo, ki bo omogočila neprekinjen način financiranja in izvajanja teh storitev. Leto 2022 bo torej prehodno obdobje, kjer bo s pravilnikom prav tako minister določil te preventivne zdravstvene programe, da se bodo kontinuirano izvajali. Poleg tega načrtujemo, da ustanovimo delovno skupino, v kateri bomo natančno določili, kateri so reprezentativni izvajalci obnovitvene zdravstvene rehabilitacije. Priprave že potekajo in smo že povabili pomembne akterje. Glede na navedeno Vlada ne podpira predloga sprememb in dopolnitev ZZVZZ-T, temveč njegovo korekcijo s sprejetimi amandmaji na 15. seji Odbora za zdravstvo, ki bodo nedvomno omogočili pravno in dejansko ustrezno izvedbo treh programov, ki so nujni za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja otrok in odraslih z določenimi bolezenskimi stanji. Predlog tega amandmaja je najprimernejši in usklajen s financerjem, torej z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Hvala. Hvala lepa. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Mag. Dejan Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. **MAG. Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospa državna sekretarka s sodelavcem, ostali prisotni, lepo pozdravljeni! In seveda lep pozdrav tudi predstavniku Državnega sveta! Spoštovani, Državni svet je tako kot že mnogokrat v zakonodajni proces vložil zakonski predlog, ki po njihovem mnenju rešuje zatečeno stanje oziroma probleme, ki še vedno obstajajo v naši družbi in sistemih. Tokrat smo poslanke in poslanci Državnega zbora v obravnavo sprejeli zakon, ki spreminja in dopolnjuje Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Predlagatelji so v obrazložitvi zapisali, da so zakonske spremembe potrebne, ker menijo, da je potrebno obnovitveno rehabilitacijo invalidov, skupinsko usposabljanje otrok in mladostnikov ter sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok urediti na zakonski ravni. Glavni cilj predlaganih rešitev je torej spremeniti trenutno ureditev, ki je po mnenju predlagateljev potencialno protiustavna, tako, da se skupinsko obnovitveno rehabilitacijo in zdravstveno letovanje otrok uredi na zakonskem nivoju. Med drugim pa predlog zakona tudi širi krog upravičencev do skupinske obnovitvene rehabilitacije na osebe s parkinsonovo boleznijo, osebe s težjo oziroma težko motnjo v duševnem razvoju in osebe s poškodbo glave ter predvideva tudi financiranje udeležbe na skupinskih usposabljanjih za obvladovanje bolezni oziroma stanja tudi za otroke s poškodbo glave in otroke s prekomerno telesno težo. Interes oziroma podporo zakonu smo tokrat izkazali tako poslanke in poslanci opozicije kakor tudi koalicije. Vsi smo prepoznali predlagane cilje in rešitve kot dobre, le v nekaterih pogledih na reševanje problema smo si bili različni. Z vloženimi in predlaganimi amandmaji smo želeli zakonsko materijo narediti karseda najboljšo. Zato smo stranke opozicije ponovno vložile amandma, saj menimo, da je zakon možno še dodatno izboljšati, vendar s sprejetjem tega amandmaja ne pogojujemo podpore zakonu. Zakon podpiramo. Socialni demokrati smo predlagane rešitve zakonskega predloga prepoznali kot dobre in jih podprli tudi že na matičnem delovnem telesu. Kot že rečeno, menimo, da je zakon možno še dodatno izpiliti s sprejetjem amandmaja, a ne glede na izid glasovanja pri amandmaju bomo zakonski predlog Socialni demokrati podprli. Hvala za pozornost. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Miha Kordiš bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Hvala za besedo, predsedujoči. Novela prenaša na zakonsko raven nekatere nove pravice in jih vpisuje v financiranje iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, pokriva področje medicinske rehabilitacije in obnovitvene rehabilitacije invalidov, udeležbe v organiziranih skupinah za usposabljanje za obvladovanje bolezni oziroma stanja in zdravstveno letovanje predšolskih otrok, šolarjev in otrok s posebnimi potrebami. Formalna diagnostika problema, ki ga ta novela naslavlja, datira nazaj v leto 2017, ko je z revizijo Računsko sodišče ugotovilo, da imamo težavo v zvezi z zdravstvenimi letovanji otrok in nekaterimi ostalimi pravicami, ker bi se morale v celoti kriti iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne zgolj v delu, kot to zaenkrat še velja, in da ni prav, da javna zdravstvene blagajna prek javnega razpisa vso odgovornost prenaša na organizatorje. organizatorje. Ti organizatorji, običajno so to nevladne organizacije, namreč ne ponujajo varstva v smislu pritožbenega organa niti ga v resnici ne morejo in se posledično starši, ki jim je pediater podal predlog za zdravstveno letovanje otroka, ne morejo nikamor pritožiti, če ta otrok na letovanje ne gre, zato ker organizator, denimo Zveza prijateljev mladine, za to letovanje prek razpisa ni pridobil dovolj dovolj sredstev. Seveda v Levici podpiramo širitev ravni pravic in da se iz javnih sredstev financirajo kolonije otrok, medicinske rehabilitacije, rehabilitacije invalidov in tako naprej. Vemo, kdo zbira prispevke v tej državi, to je javna zdravstvena blagajna, vemo, kako se ti prispevki porabljajo, in seveda je prav, da so te dolžnosti v pristojnosti javne zdravstvene blagajne še naprej, ampak s tem mora priti tudi odgovornost za izvajanje. Če se nekomu neke pravice krati, denimo nekemu otroku, ki bi se moral udeležiti zdravstvene kolonije, pa se je ne, potem je zavod za to odgovoren. Naloga politika pa je, da seveda priskrbi primerno financiranje in dovoljšno količino sredstev, da se bodo lahko vse medicinske potrebe, ki jih imajo državljanke in državljani te države, pokrivale tako, kot je treba. Nedopustno je, da se vsi otroci, za katere pediater predlaga letovanje, tega letovanja ne udeležijo, zato ker ni dovolj denarja. Nedopustno je, da se dela selekcija po principu, kdor prej pride, prej melje, zato ker ni denarja. Vsi otroci, za katere pediater to oceni, morajo priti do letovanja in je treba vzeti v zakup, koliko otrok take potrebe ima, in je potrebno vzeti v zakup tudi, da imamo otroke s posebnimi potrebami, za katere moramo zagotoviti še dodatna sredstva. situacija, kot jo imamo sedaj, ko nekateri otroci do tega letovanja pa invalidi do rehabilitacije ne pridejo polno financirani iz javnih sredstev, kot bi to moralo biti, sočasno pa nimamo niti pregleda nad številom številom predlogov, ki so jih podali pediatri, in nad razpoložljivimi kapacitetami. Zelo očitno je, da se izvajanje teh programov na način javnih razpisov in outsourcing izvajanja zgolj prek razpisa izkazujeta kot nezadostna pri alokaciji javnih sredstev, in zaradi tega prihaja seveda do lukenj v izvajanju in moramo na zakonsko raven raven prenesti pravice, ki jih sedaj tam notri ni. Morda se bo našel kakšen nasprotnik zakona, ki bo dejal, da ni dovolj sredstev, da moramo biti previdni, kaj vse financiramo iz javne zdravstvene blagajne. Za nas v Levici v tem primeru sredstva niso težava. Več kot enkrat smo že predlagali proračunsko varovalko za financiranje Zavoda za zdravstveno zavarovanje oziroma javne zdravstvene blagajne, pa ji je politični razred vsakokrat nasprotoval. Nikakor ne moremo pristati na to, da se najde 780 milijonov za orožje kar tako, hkrati pa nimamo denarja za zdravstvene kolonije otrok. Vztrajamo pa pri tem, da o pravicah odloča javna zdravstvena blagajna, katere upravljavski organ je skupščina, in kot taka tvori nek približek demokratični alokaciji skupnih sredstev,

Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik Državnega zbora. Državna sekretarka, kolegice in kolegi! Z današnjo spremembo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki med drugim ureja tudi pravice invalidov, urejamo pravice invalidom do zdravja, pravico do medicinske in obnovitvene rehabilitacije na zakonski ravni. V Novi Sloveniji se zavedamo, da je zagotavljanje programov za hitrejše in kakovostno vključevanje invalidov v družbo izjemnega pomena. V predlogu zakona se širi krog upravičencev do obnovitvene rehabilitacije na osebe s parkinsonovo boleznijo, osebe s težjo oziroma težko motnjo v duševnem razvoju in osebe s poškodbo glave. Predlog predvideva tudi financiranje udeležbe na skupinskih usposabljanjih za obvladovanje bolezni oziroma stanja, dodatno na primer za otroke s poškodbo glave in otroke s prekomerno telesno težo. Poleg programov medicinske rehabilitacije so za invalide izjemno pomembni in potrebni tudi programi psihosocialne rehabilitacije, ki pomembno pripomorejo k uspešnosti medicinske rehabilitacije. Za vse invalide sta izjemno pomembna druženje in izmenjava izkušenj, ki jih velikokrat opolnomočita. Obnovitveno rehabilitacijo izvajajo fizioterapevti in ostali strokovni delavci, logoped, psiholog, delovni terapevt, z izkušnjami na področju posameznih vrst invalidnosti, z uporabo fizioterapevtskih metod in tehnik, predpisanih s strani zdravnika specialista, glede na funkcijsko stanje posameznega invalida. Programi obnovitvene rehabilitacije zajemajo vzdrževanje mišične moči, preprečevanje nastajanja in nadaljnjega razvoja kontraktur, preprečevanje nastajanja in nadaljnjega razvoja skolioze, hidroterapijo, respiratorno terapijo, vadbo hoje pri hodečih invalidih, vadbo koordinacije, vadbo ravnotežja, protibolečinsko terapijo, masažo, limfno drenažo, magnetno terapijo, terapijo z laserjem, vajo izgovorjave, pravilnega dihanja in požiranja. S sprejetimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin se je že na matičnem odboru odboru krog upravičencev do skupinske rehabilitacije razširil in s tem omogočil širši dostop invalidom do prepotrebnih rehabilitacij. Velikokrat slišimo in radi rečemo, nič o invalidih brez invalidov. Predlog zakona so pripravili v Državnem svetu. Predlagatelj Danijel Kastelic je zagotovo reprezentativen predstavnik invalidov, zato je bila podpora invalidskih organizacij pa tudi nas poslancev pričakovana. Krščanski demokrati smo že pred štirimi leti z Zakonom o osebni asistenci, to kar po 25 letih, želeli izboljšati kvaliteto življenja invalidov ter jim omogočati samostojno življenje. V tem koronačasu smo na zakonski ravni omogočali sobivanje staršev ob bolnem otroku, spremstvo staršev otrok, ki so na rehabilitaciji, dvig nadomestila za invalidnost in tudi priznavanje telesnih okvar in nadomestilo za invalidnost, ki niso posledica poškodb pri delu ali posledica zaradi bolezni dela. Delamo korake naprej v zadevanju, da se družbo ocenjuje po tem, kako solidarno in odgovorno poskrbi za invalide, ter da v življenju štejejo samo dejanja.

Pred nami je novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je v zakonodajni postopek vložil Državni svet. V predloženi obliki je predlagana novela vsebovala bistveno dopolnitev, ki se je odražala v spremembi oziroma dopolnitvi 23. člena veljavnega zakona, s katero se je določilo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje na podlagi finančnega načrta iz zbranih prispevkov za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni nameni del sredstev za izvajanje preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu. Predlog zakona je predvideval, da so sredstva na podlagi javnega razpisa lahko namenjena socialnim partnerjem, ki so reprezentativni na ravni države. S petimi novimi členi pa se je v predloženi obliki besedila predvidelo vnos novih vsebin in pravne podlage za pravice, ki se financirajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in vključujejo obnovitveno rehabilitacijo invalidov, udeležbo v organiziranih skupinah za usposabljanje obvladovanja bolezni oziroma stanja in zdravstveno letovanje predšolskih otrok, šolarjev in otrok s posebnimi potrebami. Po tehtnem premisleku ter upoštevanju mnenja Zakonodajno-pravne službe predvsem v delu, ki govori tudi o spoštovanju načela delitve oblasti in s tem povezanim umeščanjem vsebine podzakonskih aktov v zakon, smo se v Poslanski skupini Stranke modernega centra odločili, da skupaj s koalicijskimi partnerji predlog zakona dopolnimo na način, da bo ta še vedno v večjem delu sledil prvotnemu namenu predlagatelja. V dopolnjenem predlogu so tako zajete nove vsebine, s katerimi želimo zagotoviti ustreznejšo pravno ureditev obstoječega sistema, ki sicer tudi po besedah predlagatelja zakona dobro deluje in je ključnega pomena za zdravje invalidov ter otrok in mladostnikov. Z dopolnilom na matičnem odboru smo tako razširili pravico do plačila zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na način, da smo določili tri nove skupine zdravstvenih programov. Če bo predlog zakona sprejet v dopolnjeni obliki, bodo v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni skupinski zdravstveni programi. Torej skupinski zdravstveni programi zaradi krepitve zdravstvenega stanja otrok, ki so v koledarskem letu večkrat hospitalizirani ali vsaj dvakrat bolni, potem zaradi usposabljanja za obvladovanje zdravstvenega stanja otrok s cerebralno paralizo, živčno-mišičnimi boleznimi ali druge vrste gibalne oviranosti, poškodbo glave in drugimi podobnimi zdravstvenimi stanji ter otrok z motnjo avtističnega spektra, z razvojnim zaostankom ali intelektualno manjzmožnostjo ter za izboljševanje, ohranjanje ali preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, s paraplegijo, tetraplegijo, cerebralno paralizo in drugimi podobnimi zdravstvenimi stanji ali težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ob določeni funkcionalni okvari. Glede na to, da je namen teh zdravstvenih programov podoben namenu preventivnih zdravstvenih storitev, bodo tudi ti zdravstveni programi določeni s podzakonskim aktom. Z natančnejšim določanjem obsega zdravstvenih programov in s sodelovanjem Zdravstvenega sveta lahko zagotovimo, da bodo programi obsegali zdravstvene storitve, utemeljene na medicinsko podprtih dokazih. Poslanski skupini Stranke modernega centra bomo predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju podprli. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Hvala za besedo, predsednik. Državni svet je že pred časom vložil predlog novele zakona, s katerim bi se pravice do obnovitvene in skupinske rehabilitacije ter zdravstvenega letovanja otrok prenesle iz pravil v obveznem zdravstvenem zavarovanju na zakonsko raven. Predlagatelj še navaja, da bi bil organizator obnovitvene in skupne rehabilitacije reprezentativna invalidska organizacija, humanitarna organizacija za kronične bolnike s priznanim statusom, organizator zdravstvenega letovanja otrok pa neprofitna nevladna organizacija. nevladna organizacija. Preventivni programi ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu pa bi se financirali iz sredstev, zbranih s posebno prispevno stopnjo delodajalcev v višini 0,53 %. Po razpravi na matičnem delovnem telesu in izraženih pomislekih tako poslancev kot Zakonodajno-pravne službe so bila sprejeta nekatera koalicijska dopolnila, ki črtajo določbe glede financiranja preventivnih programov za ohranjanje poklicnega zdravja. Programe za nove pravice, ki bodo s sprejetjem novele opredeljene na zakonodajni ravni, bo določil minister za zdravje na podlagi predloga Zdravstvenega sveta. Spremembe zakona naj bi se uveljavile z letom 2023. V Poslanski skupini SAB pozdravljamo namen predlagatelja, a smo imeli tekom obravnave podobne pomisleke kot Zakonodajno-pravna služba. Zakonske rešitve so opredeljene kot predmet urejanja zakonu hierarhično podrejenih pravnih aktov, zato jih ne moremo kar tako premeščati v zakon. Prav tako je opredelitev finančnih posledic nezadovoljiva, odložena uveljavitev zakona pa odpira vprašanja nemotenega izvajanja obstoječih programov letovanja otrok. Znova se poslužujemo parcialnih posegov v zakon, ki je od leta 1992, ko je bil sprejet, do danes doživel veliko poskusov modernizacije, a prave prenove, ki bi šla v sledi časa, v katerem se nahajamo, sedaj žal ni dočakal. V Poslanski skupini SAB predlogu zakona v upanju, da pri izvajanju tega dela zakona ne bo prišlo do zamud in s tem okrnitve pravic otrok, ne bomo nasprotovali, a menimo, da je pravi način reševanja teme le sistemski pristop. Hvala. Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **BRANKO Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na zakonsko raven prenaša opredelitev programov obnovitvene in skupinske rehabilitacije ter zdravstvenega letovanja otrok in mladostnikov. Zakon, katerega predlagatelj je Državni svet, je bil na matičnem delovnem telesu dopolnjen z amandmaji, ki namesto parcialnih posegov v obstoječo ureditev sledijo celovitejši in sistemski prenovi. Tako dopolnjeno besedilo sedaj širi pravico do plačila zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer tako, da se v 1. točki prvega odstavka 23. člena zakona, ki določa, katere storitve so v celoti krite iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja, na novo določijo tri skupine zdravstvenih programov. Predlog amandmaja sledi osnovnemu predlogu zakona tako glede kroga zavarovanih oseb, ki bodo upravičene do zdravstvenih programov, kot glede zdravstvenih stanj, pri katerih bodo upravičene do teh zdravstvenih programov, do teh zdravstvenih programov, pri čemer so v novi, 20. alineji dodana nekatera zdravstvena stanja, ki jih osnovni predlog Državnega sveta ne vsebuje. Glede na to, da je namen teh zdravstvenih programov podoben namenu preventivnih zdravstvenih storitev, bo tudi te zdravstvene programe določil minister, pristojen za zdravje, na predlog Zdravstvenega sveta. Iz osnovnega besedila se je z amandmaji črtala določba glede financiranja preventivnih programov za ohranjanje poklicnega zdravja. Spremembe zakona se bodo uveljavile z letom 2023, hkrati pa se z uveljavitvijo novele črtajo omenjene tri pravice iz pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede na sprejeti amandma bo letovanje otrok tudi v prihodnjem letu ostalo enako. Ker pa gre pri letovanju tudi za zdravstveno storitev, mora biti zraven vsaj medicinska sestra, zato bo ministrstvo s pravilnikom določilo, kdo so kvalificirane organizacije, ki lahko organizirajo takšna letovanja.

Hvala Predlog Državnega sveta za novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je nujno potreben. Zakon širi obseg pravic na določene zavarovance, ki do sedaj niso bili upravičeni do plačila zdravstvenih storitev v celoti. Pacienti z določenimi zdravstvenimi stanji so bili do sedaj prezrti in je prav, da se jih vključi oziroma izenači z drugimi pacienti, ki imajo podobne težave. Po novem je na nivoju zakona urejena pravica, ki zagotavlja uresničevanje skupinskih zdravstvenih programov. Z drugimi besedami povedano, gre za zdravstveno letovanje, namenjeno otrokom, ki še niso stari 18 let in imajo določene zdravstvene težave. Žalostno pa je to, da mnogi izmed njih le po tej poti vidijo in doživijo morje. Programi se izvajajo na Debelem rtiču, v samem osrčju slovenske Istre. S programom so zagotovljeni vplivi in zdravilni učinki morske vode, ugodne in blažilne mediteranske klime in strokovne nege, ki z rehabilitacijskim programom blagodejno vplivajo na otroke. Glede na to, da že več kot 60 let obstajajo tovrstni programi, je prav žalostno, da se šele v letu 2021 urejajo te pravice na nivoju zakona. Žalostno je, da marsikateri otrok nima možnosti enkrat letno obiskati morja zaradi takšnih in drugačnih socialnih stisk staršev in se prek zdravstva omogoča tovrstno doživetje. Gre za najranljivejšo skupino oseb v naši družbi, še dodatno zaznamovano z raznoraznimi bolezenskimi stanji, po drugi strani pa so otroci seveda naša prihodnost. Današnja novela zakona je nujna na tej stopnji civilizacijskega razvoja družbe. Sedaj ko je ta materija umeščena na zakonski nivo, upamo in tudi pričakujemo, da se bodo rehabilitacijski programi še dodatno razširili, kar zadeva obseg storitev. Program sicer temelji na klinični sliki zavarovanca in je v skladu z doktrino rehabilitacijskega programa, a vendarle znanost vsakodnevno napreduje. Upamo, da bodo inovacije slovenskih strokovnjakov upoštevane tudi pri vsebini rehabilitacijskih programov in da ti predlogi ne bodo trčili ob kakšne administrativne ovire. Skratka, rehabilitacijski programi bi se morali širiti, saj slednje zagotavlja dobrobit vseh uporabnikov tovrstnih programov.

moji predhodniki. Dejstvo je, da je tudi ta predlog zakona nastal skupaj v sodelovanju z drugim domom našega državnega zbora, z Državnim svetom. V Slovenski demokratski stranki smo veseli, da imamo dejaven Državni svet, ki s svojimi predlogi tako ali drugače želi dopolniti, izboljšati, spremeniti obstoječo zakonodajo. V tem mandatu smo že dobro sodelovali skupaj, naredili tudi nekaj pomembnih korakov, tudi kar se tiče tega zakona. Naj omenim to, da poslej lahko otroci skupaj s starši bivajo v zdraviliščih do 14. leta, tisti s težjimi poškodbami, z okvarami do 18. leta, tisti, ki potrebujejo 24-urno pomoč, pa imajo praktično ves čas ob sebi nekoga, ki jim pomaga. To so pomembne stvari. Tudi ta zakon prinaša pomembne stvari. Res je, da smo ga z amandmaji nekoliko spremenili, dopolnili, vendar pa smo sledili temu, da ne bi prihajalo do kakršnihkoli težav pri samem uresničevanju oziroma da pač nekako zadeva, če temu po domače rečemo, stoji. Morda še enkrat to, kar je bilo izpostavljeno, in da ne bi bilo kakršnegakoli dvoma o tem, da bi katerekoli organizacije, ki se s tem ukvarjajo in imajo pogoje za to, izpadle. Dejstvo je, da ministrstvo že aktivno k temu pristopilo, povabilo vse te organizacije in bodo skupaj pregledali in seveda dopolnjevali kar se tiče organizatorjev teh dejavnosti. Ni skrbi, da bi izpadel nekdo, ki se je do sedaj s tem ukvarjal in ima za to vse pogoje, ki jih pa mora imeti, ne nazadnje tukaj ni samo dobro dobro delo, tukaj je tudi velika odgovornost in za to odgovornostjo stoji tudi ustrezen kader, je pač na ta način pomembno. Če pa bi opredelili že v samem zakonu vsako organizacijo posebej, bi bilo pa to nespametno, kajti že čez kakšen mesec dni se lahko pojavi nova, prav tako ustrezna, in če bi želela sodelovati v teh razpisih, bi seveda za to potrebovali spremembe zakona. Glede na to, da bosta minister in ministrstvo skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje na nek način uresničevala ta predlog oziroma te spremembe, tako kot že sedaj sam zakon, se potem rabimo ničesar bati. Se pa še enkrat zahvaljujem gospodu Kastelicu in seveda vsem, ki smo na odboru opravili, misli da, konstruktivno razpravo. Bilo je tudi veliko vabljenih, ki so povedali svoja mnenja in izrazili podporo predlogu zakona. Me pa glede na stališča poslanskih skupin veseli, da bo verjetno zakon, če ne soglasno, pa z veliko podporo tudi sprejet. Hvala lepa. Hvala lepa. Jani Möderndorfer bo predstavil stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. **JANI Dober dan vsem skupaj, kolegice in kolegi, predsednik Državnega zbora, predstavniki Vlade! Danes je bilo že veliko slišanega v podporo temu zakonu, naj sam omenim samo nekaj detajlov, ki so nas spodbudili, da smo skupaj z opozicijo pripravili amandma glede na amandma, ki ga je vložila koalicija na predlog predlagatelja – mimogrede, v ustavi še vedno nimamo zapisano, da imamo drugi dom, in če so včasih sramežljivo govorili, da imamo drugi dom, zdaj že na glas vsi govorijo, da je to nek drugi dom, vendar nimamo drugega doma in so predlagatelji predstavili zakon, ki rešuje ogromno tistega, kar je manjkalo pri osebah s posebnimi potrebami. Predvsem nevključevanje v družbo, kot smo danes slišali, ampak predvsem hočejo urediti pravice, ki bi izhajale iz 14. člena Ustave, enakosti pred zakonom, kar je bistveno. Vključevanja v družbo so posledica, če imaš te možnosti, da lahko urejaš vse ostalo, kar ti pripada. pripada. Kje je prišlo do napake oziroma izpada? Predvsem pri razumevanju, kdo je organizator letovanja. V sami razpravi na matičnem odboru smo ugotovili, da so so po novem predlogu amandmaja lahko organizator samo javni zavod, zdravstveni javni zavod ali pa ustrezna zdravilišča, ki so za to usposobljena, nikjer pa ni več nevladnih in humanitarnih organizacij, ali drugače povedano, da se razumemo, Zveze prijateljev mladine, ki ima v Sloveniji največ tovrstnih institucij za letovanje otrok na morju bodisi v lasti bodisi v upravljanju, in nenazadnje imajo skozi svoje dolgoletne izkušnje tudi največ izkušenj z organizacijo teh otrok. Zato je obstajala bojazen, da če jih v zakonu ni, preprosto ne bodo mogli več opravljati teh nalog. Zato smo postavili vprašanje na samem odboru tudi predstavnikom Vlade in seveda odgovora nismo dobili. Nekateri drugi pa so razlagali v sami razpravi, da gre za urejanje podzakonskih aktov in da bo tam to vse urejeno. Dejstvo pa je, da smo že ničkolikokrat v tej državi, ko smo sprejemali zakon, kakršenkoli, na koncu ugotovili, da je hudič v podrobnostih, ali kot rečemo v navadnem življenju, v drobnem tisku. In ta drobni tisk nastane s podzakonskimi akti, izpade vejica, izpade beseda in kar naenkrat določenih nalog ni več možno opravljati. To so tiste administrativne ovire, o katerih je kolega pred mano omenil, da upa, da ne bomo naleteli na njih. S sprejetjem amandmaja bi na ta način zelo jasno poenostavili in odgovorili na vprašanje, kdo je organizator. Ne nazadnje je Ustavno sodišče enkrat že odločalo v svoji odločbi, še posebej, ko je v povezavi z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, da morajo biti naloge zelo jasno opredeljene z zakonom in ne s podzakonskim akti. Zato sam ne vidim nobenega problema, če so omenjeni tudi organizatorji. Je pa res, da uradniki ne bi bili uradniki, če se ne bi oglašali takrat, ko je najmanj potrebno, in zelo radi dodajo svoje mnenje, ki pa največkrat prej povzroča probleme kot pa rešitve.

amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB in nepovezanih poslancev. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Bom sprožil prijave za na listo razpravljavcev. Prosim, da se prijavite.

Hvala lepa, predsedujoči, za besedo. Ne nameravam biti dolga pri tem predlogu amandmaja, kakorkoli že, ali pa da bi še enkrat povzemala vse, kar predstavlja ta rešitev na nivoju zakona, bom pa odgovorila na nekaj zadev, ki so bile izpostavljene. Najprej naj razčistim s kolegom Janijem Möderndorferjem. Če parlament nima drugega doma, potem je treba spremeniti marsikatero spletno stran Vlade, pa tudi z gospodom Mirom Cerarjem, ki je bil nekoč vaš predsednik stranke, bosta kakšno na to temo rekla. Dejstvo je, da se uporablja ta izraz in da ni to nič novega. novega. Kakorkoli že, še enkrat, mene veseli, da je predlagatelj Državni svet videl to pomanjkljivost, ki je bila do sedaj, in se je odločil narediti ta korak tudi na nek način namesto vseh nas, ki smo v Državnem zboru, in stvari postaviti tako, da ne bo težav pri uresničevanju. Sem pa v izhodišču že na seji, kjer smo obravnavali kot matično delovno telo ta predlog zakona, izpostavila nekaj stvari, ki bi jih mogoče v prihodnje bilo treba nekoliko, ne bom rekla opredeliti, ampak vendarle videti, kako in kaj. Poglejte, mi danes tudi s predlogom tega zakona nekako širimo pravice, na primer tudi na področju sofinanciranja za letovanje otrok. Nekaj več vključujemo teh zadev, ampak veste, Zavod za zdravstveno zavarovanje bo vsako leto določil število udeležencev, se pravi, bo opredelil število udeležencev in višino sredstev, ki jih bo namenil za sofinanciranje dela stroškov letovanja. Tu sem samo opozorila – in upam, da se to ne bo dogajalo – da ne bo s tem, ko to na nek način omogočamo večjemu številu otrok ali pa bo ta zadeva bolje urejena, pa na drug način prišlo do tega, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje s finančnimi sredstvi na nek način zopet omejil to pravico. To bi bilo slabo, zato je pomembno, da tu bdimo nad realizacijo, kajti gotovo je namen predlagatelja, pa tudi vseh nas, da vsi, ki to potrebujejo, to tudi dobijo. pravi, zakon prinaša neke konkretne rešitve, predloge, ki bodo izboljšali položaj teh zdravstvenih letovanj, možnosti otrok s posebnimi potrebami, šolarjev in predšolskih otrok, in seveda kar se tiče obnovitvene rehabilitacije invalidov. Res je, nič o invalidih brez invalidov. Predstavniki, ki te zadeve do sedaj organizirajo, pa tudi invalidske organizacije, ki so prišle na na sejo, so pozdravili zakon. Kot rečeno, je bila izpostavljena skrb, da ne bi katera od organizacij, ki to do sedaj opravlja, izpadla, ampak kot rečeno, če ima ustrezne pogoje, če ima ustrezne možnosti, zagotovo ni v interesu ministrstva, da bi komu omejevalo. Še več, lahko se bo še katera organizacija pridružila in zelo slabo bi bilo, da bi to uredili na zakonskem nivoju, kajti potem bi ta organizacija morala čakati do naslednje spremembe zakona. To pa na nek način tudi onemogoča enakost pred zakonom, kar bi lahko nekdo tudi potem izpodbijal.

denarja, gre pa na druga področja. Ni res. V koaliciji ta predlog zakona, kot rečeno s spremembami, ki so bile potrebne, podpiramo in menimo, da jih je potrebno uresničiti. Še več, prej sem povedala, da smo tudi omogočili večjemu številu, tudi starejšim otrokom možnost, da bivajo v bolnišnicah in raznih zdraviliščih skupaj s starši. Vse to bi lahko Levica že naredila, je že drugi mandat v Državnem zboru, pa tega ni storila. Meni včasih nekoliko že prav presedajo ta, bom rekla, populistična stališča ali pa predstavitve mnenj, češ, vi dajete za vse drugo denar, tukaj pozabljate. Ne, nekateri pač ne pozabljamo na nikogar. Nekateri pa ste imeli vso možnost pa ste raje namenili enim in pozabili na vse druge. Kar se tiče trenutne vlade, kot rečeno, delamo veliko na področju zdravstva, ogromno sredstev bomo namenili, več kot 2 milijardi, za investicije v zdravstvu. Namenili smo jih

Kaj pa bomo brez Slovenske vojske, brez tistih, ki so v službi domovine in 24 ur na razpolago tudi za potrebe državljanov, če se ti znajdejo v stiski? stiski? Mi absolutno podpiramo ta predlog zakona. Z amandmaji smo ga pač prilagodili tako, da je sedaj sprejemljiv, da ne bi bilo karkoli drugače. Sem pa povedala, zakaj se nam zdi, da predlagani amandma ni ustrezen in da je pravilna pot ta, da se to določi s pravilnikom in omogoči vsem, ki imajo možnost, kapacitete oziroma

hvala za besedo. Predlog zakona, ki vnaša nove pravice in predvsem ureja njihovo uveljavljanje, to je pravice do medicinske rehabilitacije, obnovitvene rehabilitacije invalidov in zdravstvenega letovanja predšolskih otrok, je pripravil za obravnavo Državni svet in hvala mu v tem smislu. Gre za pomembno zadevo, ki pa se je začela odvijati z revizijo Računskega sodišča iz leta 2017, ki je ugotovila, da obstajajo težave v zvezi z zdravstvenim letovanjem otrok in ostalimi pravicami, ki sem jih prej navedel. navedel. Računsko sodišče je povedalo, da bi morale biti pravice v celoti krite iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja in ne tako, kot do sedaj,

sam, da imamo vzpostavljeno pravno varstvo v smislu pritožb, če katera pravica ni urejena. Ker Ministrstvo za zdravje te zadeve v preteklosti ni uredilo, je Računsko sodišče dalo tudi zahtevo za oceno ustavnosti problematičnega dela opravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki te pravice ureja, na Ustavno sodišče in je bila potem zadeva rešena. Žal tega ni ministrstvo uredilo, ampak kot sem rekel, Državni svet. Rad bi opozoril samo na te stvari, kar se tiče zdravstvenih otrok, ki potrebujejo čisto preventivno zaradi svojega zdravstvenega stanja, še posebej obolenja dihal, pa tudi zaradi drugih zdravstvenih težav, letovanje na morju, ki se financira kot preventivni program, ker v nasprotnem primeru pač nastopijo zdravstvene težave. Njihovo odpravljanje je težava za otroka, starše, predvsem pa je visok strošek, bistveno višji, kot pride v primeru kurativnega letovanja otrok. Dejstvo je, in tu jaz razumem tudi amandma, ki je bil dan glede nevladnih organizacij, da imajo največjo prakso, izkušnje, strokoven pristop, poznavanje, kako se te stvari z otroki izvajajo, nevladne organizacije, kot sta Zveza prijateljev mladine, Rdeči križ. Dejstvo pa je tudi še, da imajo mnoge občine domove za letovanja otrok, in tudi te so v preteklosti kandidirale za sredstva zdravstvene zavarovalnice. Žal pa to ni bilo prisotno po celi Sloveniji in tukaj so bili otroci diskriminirani. Eni so do tega letovanja prišli, drugim drugim je bil pa ta dostop praktično onemogočen ali za njega sploh niso vedeli. Ta sprememba zakona zdaj to zadevo ureja v smislu odpravljanja diskriminatornosti in zagotavlja enakopraven položaj tako otrok kot invalidov.

V preteklosti je bilo v pravilih Zavoda za zdravstveno zavarovanje zapisano, da pripada takšno letovanje otrokom, ki so bili v preteklem letu

Razpis za letovanja se mora dati ven marca, da je urejen do 1. junija, ko se začnejo ta letovanja. To se pravi, na

Zavod za zdravstveno zavarovanje je tisti, ki vse postopke izpelje, kar se tiče zbiranja prijav za udeležbo na teh letnih kolonijah. Drugič. On je tudi tisti, ki mora zagotoviti sredstva za to financiranje in s tem omogočiti vsem, ki so upravičeni do te pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, letovanje. Kot je že prej kolega Miha povedal, v Levici to zadevo

Veste, danes ko sem prihajal v to dvorano, sem se spraševal, ali se je mogoče vsaj pri tem zakonu, ki je tukaj na predlog Državnega sveta, v bistvu invalidskih organizacij, ki ga je gospod Danijel Kastelic zelo korektno predstavil, izogniti politikantstvu, političnim obračunom in zmerjanjem, tem grdim bodicam, ki si jih tako rade politične stranke med sabo izmenjujemo. Moj poziv je, da to vsaj poizkusimo pri tem zakonu. Moram povedati, da zakon, kakršnega je Državni svet pripravil, podpiramo. Moram povedati, da smo kot večina opozicije, štiri opozicijske stranke, na predlog Državnega sveta in gospoda Danijela Kastelica vložili amandma. Ta amandma ne spreminja stvari tako, da bi jih obrnil na glavo. Dve pomembni stvari pripelje. Omeni ponovno zmerno – ne samo težjo in težko, tudi zmerno – težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

To je, da se tistih, ki so sedaj že kvalitetno izvajali rehabilitacijo in druge aktivnosti kot pomoč invalidom, obolelim otrokom in podobno, enostavno ne postavi na stranski tir. Zato smo pač napisali: »Vsebino in način izvedbe zdravstvenih programov iz 19., 20. in 21. alineje prejšnjega odstavka, vključno s pogoji, ki jih mora izpolnjevati reprezentativna invalidska, humanitarna ali druga neprofitna nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu kot organizator skupinskih zdravstvenih programov, določi minister, pristojen za zdravje.« Še enkrat, čeprav smo pod amandma podpisane opozicijske stranke, je to predlog, ki smo ga dobile po elektronski pošti vse politične stranke. Tako da ko bomo glasovali o tem amandmaju, ne boste glasovali o amandmaju Dejana Židana, Violete Tomić ali pa Gregorja Židana in ostalih prisotnih, glasovali boste o amandmaju, ki ga podpirajo – moja dolžnost pa je, da ga predstavim in podprem – Državni svet in invalidske organizacije.

spreminja pa tisto, za kar se je dejansko v praksi pokazalo, da je treba spremeniti. Torej, nekaj, kar se v praksi sicer zelo uspešno izvaja, se prenaša na zakonsko raven. To je pomembno, in v Poslanski skupini nepovezanih poslancev tako zakon kot tudi amandmaje opozicijskih poslanskih skupin, ki smo jih sopodpisali, seveda podpiramo. Kot rečeno, programi, o katerih je govora, se v naši državi izvajajo že dolgo vrsto let, izvajajo jih nevladne, invalidske in ostale humanitarne neprofitne nevladne organizacije, ki delujejo v nekem javnem interesu in so dejansko nekatere že v polnih treh desetletjih pridobile izjemno dragocene izkušnje, izjemno dragocena znanja. Treba je povedati, da so ta znanja tudi specifična, da so se programi izvajali, z izvajanjem in potrebami v praksi nadgradili in oblikovali v točno takšne, kot jih ti otroci potrebujejo. Govorimo o predšolskih otrocih, šolarjih, tistih, ki potrebujejo rehabilitacijo oziroma letovanje iz zdravstvenih razlogov. Te stvari so pomembne, zato je treba biti pazljiv, kako bomo to prakso zdaj prenesli na zakonski nivo. Zato se nam zdi zelo pomembno, da smo pozorni na te podrobnosti. Z amandmajem opozicije v v prvi vrsti med upravičence do skupinskih zdravstvenih programov rehabilitacije dodajamo še osebe z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju, kot je bilo danes že rečeno. Verjamem, da se v tej dvorani vsi strinjamo okrog tega, da mora vsak otrok, ki takšno rehabilitacijo, takšno letovanje potrebuje, to tudi dobiti. Kdo to potrebuje bolj kot osebe, ki jih zdaj še dodatno dodajamo? In kot sem prej tudi omenila, jasno se določi, da so reprezentativne invalidske, humanitarne in druge neprofitne nevladne organizacije tiste, ki lahko in morajo še naprej organizirano izvajati te programe, da ne bi slučajno prišlo do situacije, ko bi ravno te organizacije, ki so bile vodilni motor izvajanja teh programov, ki imajo na tem področju največja znanja in največ izkušenj,

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali jutri v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Ga imamo? Ne. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Edvardu Pauliču. Ga tudi še ni, je pa vmes prišel minister. Gospod minister, imate besedo za predstavitev mnenja Vlade. Prosim, za govornico. Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! Pred nami je sprememba Zakona o zaščiti živali. Ta sprememba zakona govori predvsem o zaščiti domačih hišnih živali, in sicer s to spremembo zakona urejamo nekatere anomalije, ki do sedaj še niso bile urejene. Uvodoma lahko omenim, da smo pri tej spremembi zakona upoštevali tudi mnenje večine v tem državnem zboru in tudi različnih nevladnih organizacij do tiste mere, kjer je bilo moč najti ustrezne uskladitve. Pri nekaterih zadevah tega ni bilo mogoče najti in zato so morda nekatere odločitve vendarle manj usklajene, pa vendarle mislim, da sledijo zaščiti domačih živali in tudi dobrobiti teh domačih živali. O čem govorimo pri tej spremembi zakona? Zakon spreminja določene določbe veljavnega Zakona o zaščiti živali glede odgovornega lastništva živali z uvedbo boljše sledljivosti psov in prepovedjo privezovanja psov, z uvedbo zahteve po osnovnem znanju o biologiji živali. Na novo uvaja omejitve zasebnega lastništva eksotičnih vrst živali, prepoveduje evtanazijo zdravih zapuščenih živali v zavetišču in usmrtitev živali zaradi pridobivanja krzna, usklajuje kazenske sankcije z novimi določbami ter omogoča izrek višjih kazni za prekrške in določa prehodne roke roke za uveljavitev novih določb. Naj na kratko podrobneje pojasnim nekatere novosti, ki jih zakon prinaša. Ko govorimo o natančnejšem določanju sledljivosti psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi, govorimo o tem, da zakon predvideva označevanje mladičev do osmega tedna starosti, torej ko so mladiči še v leglu. Ravno tako govorimo pri oglaševanju, da je potrebno pri oglaševanju psov obvezno navajati tudi številko čipa, če je starejši od osem tednov, če je mlajši od osem tednov pa številko čipa matere. Ko govorimo o odgovornem lastništvu mačk, za zmanjševanje števila zapuščenih mačk predlagamo v zakonu možnost dokazovanja lastništva mačk s prostovoljno označitvijo. Torej tisti ima dragocene mačke ali pa mačke, ki so jim posebno blizu, lahko s prostovoljno označitvijo to tudi označijo. Ravno tako omogočamo nekatere dodatne akcije lokalnih skupnosti za povečanje sterilizacije in kastracije, torej za zmanjševanje števila zapuščenih mačk v posameznih lokalnih okoljih. Ko govorimo o omejitvah posedovanja eksotičnih vrst živali zaradi zaščite življenja, zdravja in dobrobiti živali, zaradi varovanja zdravja in življenja ter tudi ohranjanja narave, uvajamo tako imenovano listo dovoljenih in prepovedanih vrst. Prepovedane vrste lahko vseeno vseeno posedujejo živalski vrtovi oziroma posebni vrtovi, medtem ko dovoljene vrste lahko poseduje vsakdo. Pri dovoljenih vrstah naj dodam, da bomo s podzakonskim aktom, s pravilnikom določili ta dva seznama in

ljudi, ne predstavljajo posebnega tveganja za biodiverziteto in ohranitev okolja in je mogoče za te živali enostavno zagotoviti dobrobit v smislu zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev ter je na voljo tudi dovolj podatkov o dobrobiti teh živali. Naprej. Uvajamo tudi odgovorno lastništvo živali z zahtevo po poznavanju osnovnih znanj glede potreb in oskrbe živali. To bo tudi prvi popravljalni ukrep, če ugotovimo nekatera nepravilna ravnanja. ravnanja. Dopolnjujemo tudi določbo, ki govori o področju nevarnih psov. Tu imamo v mislih predvsem pastirske pse, ki pri varovanju črede izvajajo svojo službo in jih bomo izenačili tudi z drugimi službenimi psi. Uvajamo prepoved privezovanja z določenimi izjemami, uvajamo tudi prepoved električne ovratnice, prepovedujemo usmrtitve domačih živali, določamo tudi nosilce stroškov, in kot sem že dejal, tudi izreka višjih kazni za prekrške. Verjetno bom pa v nadaljevanju pri amandmajih lahko podal še kakšno dodatno informacijo. Dovolite mi samo še en stavek, spoštovani predsednik. Poslanci in poslanke, Vlada v skladu s 138. členom Poslovnika Državnega zbora predlaga, da se na tej seji opravi še tretja obravnava tega predloga zakona. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Edvardu Pauliču. Hvala za besedo, predsednik. Kolegice in kolegi! Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je predlog zakona kot matično delovno telo obravnaval na 30. seji dne 8. 9. 2021. Odbor je prejel pisna mnenja Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije, mnenje Mestne občine Maribor, Občine Žalec ter Združenja oskrbnikov slovenskih zavetišč. Večina pripomb navedenih deležnikov se nanaša na predlagane spremembe 31. člena veljavnega zakona. Združenje zavetišč meni, da bi morale v celoti oskrbo zapuščenih živali financirati lokalne skupnosti ali država, lokalne skupnosti pa so mnenja, da bi morala oskrbo zapuščenih živali v celoti financirati Republika Slovenija. Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije opozarjata, da spremenjena definicija zapuščenih živali občinam nalaga nove naloge in jim povečuje finančno breme. Menita tudi, da bi se morala skrb za zapuščene živali dvigniti na pokrajinsko oziroma državno raven, zato predlagata, da stroške prevzame državni proračun. Združenje oskrbnikov zavetišč je v primeru sprejetja zakona napovedalo ustavno presojo. Odbor se je seznanil z mnenjem Državnega sveta, ki predlog zakona podpira. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v dopolnilni obrazložitvi pisnega mnenja poudarila, da je v vloženih amandmajih koalicijskih poslanskih skupin upoštevana večina njihovih pripomb. Dodatno pa je izpostavila določbo 2. člena predloga zakona, ki se nanaša na opredelitev pristojne veterinarske organizacije. Po mnenju ZPS ni povsem jasno, kakšen je pravni položaj pristojnih veterinarskih organizacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lastnikov hišnih živali. V razpravi je sodeloval tudi predstavnik Veterinarske zbornice Slovenije, ki je pojasnil, da se zbornica načeloma strinja s predlaganimi rešitvami, dodatno pa je predlagal, da bi se vzrejo funkcionalno nezdravih živali obravnavalo kot mučenje živali in temu primerno sankcioniralo. Gre za rejo živali, katerih fenotip oziroma genotip temelji na značilnostih, ki živalim povzročajo bolečine, nelagodje ali kako drugače škodijo njihovemu zdravju. Veterinarska zbornica predlaga tudi uveljavitev sistema obveznih vsakoletnih preventivnih veterinarskih pregledov psov in mačk z namenom preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni, večjega nadzora nad zoonozami ter večjega nadzora nad zagotavljanjem pogojev glede dobrobiti živali. V razpravi je sodelovala tudi predstavnica Društva za zaščito konj. Društvo meni, da bi se v noveli zakona morala urediti tudi zaščita rejnih živali ter moral opredeliti pogoj za zavetišče za rejne živali ter da bi se morali v Pravilnik o zaščiti rejnih živali dodati tudi kopitarji. Člani odbora so v razpravi izrazili podporo predlaganim rešitvam predloga zakona. Razprava je potekala predvsem o dveh amandmajih Poslanske skupine SD, in sicer k 8. členu, po katerem bi se med prepovedana ravnanja uvrstilo privezovanje psov, omejevanje gibanja hišnih živali in izpostavljanja živali neprimernim temperaturam in vremenskim pogojem, ki jim povzročajo trpljenje, poškodbe ali smrt, ter k 12. členu, kjer so predlagali, da bi stroške oskrbe za zapuščene živali v zavetišču do polovice kril imetnik zavetišča, do polovice pa občina, kjer je žival najdena, če ni zagotovila zavetišča, in Republika Slovenija. Člani odbora navedenih amandmajev niso sprejeli. S predlogom Poslanske skupine Levica za amandma odbora k 8. členu, po katerem mora biti pes na vodoravno vodilo privezan z oprsnico in ne klasično ovratnico, se je odbor strinjal in je sprejel svoj amandma k temu členu. Odbor se je opredelil do vloženih amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in jih sprejel, prav tako pa je sprejel vse člene predloga zakona.

Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Pozdravljeni, minister! Ta zakon smo mi poslanci in tudi javnost žal čakali zelo dolgo, tam nekje od leta 2017, ko ga je Vlada prvič predlagala. Ampak smo končno dobili na mizo to pomembno novelo, katere rešitve bodo po našem mnenju zelo pozitivno vplivale na dobrobit živali v tej državi. Kljub dobrim rešitvam, ki so v zakonu, zakon sicer ne odpravlja glavnega problema na področju zaščite živali, ki ga imamo, in to je kadrovsko podhranjen in neodziven inšpekcijski nadzor. Zakon na primer prepoveduje privez psa. To je potrebno zaradi nehumanega ravnanja s psi, ki so jih imeli nekateri lastniki vse življenje priklenjene na en meter kratki verigi in po možnosti z zateznimi ovratnicami. To prepoved sicer pozdravljamo, vendar vemo, da tudi do zdaj to ni bilo dovoljeno. Že zdaj imamo v veljavi Pravilnik o zaščiti hišnih živali, ki prepoveduje privez psa, privez ne sme biti krajši od treh metrov pes ne sme biti privezan na zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico in tako naprej, pa se to vseeno dogaja. Zdaj se ta privez prepoveduje, razen v določenih izjemah. So pa tudi druge rešitve, ki jih pozdravljamo, in naj jih izpostavim. Odgovorna sledljivost pri spletnem oglaševanju. Priča smo nezakoniti trgovini z živalmi in ogromno je raznih oglasov za pasemske pse in mačke na Facebooku, na portalih, na bolhi.net. In potem seveda za polovično ceno dobiš tega psa nekje na parkirišču ali kar ob cesti. Ljudje se odpeljejo, ne dobiš nobenega računa in na telefonsko številko se potem tudi nihče več ne oglaša. Naslednja pozitivna sprememba je omejitev posedovanja eksotičnih živali. Živali divjih eksotičnih vrst, ki so bile ujete v naravi, pač niso domači hišni ljubljenčki. Namreč, večina teh živali potem v ujetništvu razvije vedenjske motnje, zbolijo, poginejo, ker skrbniki ne znajo ali pa preprosto ne zmorejo zagotoviti običajno zahtevanih pogojev, ki so velikost in razgibanost prostora, mikroklima, socialna struktura, specifična prehrana in podobno. Druge dobre spremembe so tudi v zvezi s tem, da pritožba na odločbo, da je pes nevaren, ne zadrži njene izvršbe. Se pravi, je treba s psom ravnati kot z nevarnim, ko dobiš odločbo. Pa tudi to, da pastirski pes zaradi napada na človeka ne postane takoj ožigosan kot nevaren pes, če brani svojo čredo. Kajti načeloma pastirski psi ne napadajo in grizejo pohodnikov na planinah, če niso ti pohodniki res objestni in ne silijo v živino, ki jo ta

Povedati moram, da pozdravljamo tudi amandma, ki omogoča gibanje v obe smeri od vodila. Poudariti želim, da smo v Levici predlagali amandma, da bi se v tem primeru uporabljale oprsnice, žal pa je bila v medijih stvar napačno interpretirana in so mnogi mislili, da zdaj ne morejo več s psom na sprehod brez oprsnice, kar absolutno ne drži. Govorili smo o psih, ki psih, ki so privezani. Strokovnjaki na področju veterine in psihologije za obnašanje živali so z raziskavami prišli do dokazov o škodljivosti uporabe ovratnice pri zelo aktivnih psih, čuvajih, ki se zaletajo, zaganjajo, zaganjajo, opozorili so na možnost nastanka nihajne poškodbe vratne hrbtenice, paralize sprednjih nog, stisnjenega sapnika, zloma hrustančnih kosti, delne, popolne zadušitve in tako naprej. Ravno zato smo dali dali amandma, ki je bil podprt s strani tako rekoč vseh poslancev. Podprlo ga je tudi samo ministrstvo za kmetijstvo. Ne glede na to, da je bilo veliko prahu dvignjenega zaradi napačnega informiranja, v Levici vztrajamo in podpiramo svoj amandma ter tudi mnoge rešitve, ki gredo v smeri boljše dobrobiti živali. Hvala. Hvala lepa. Iva Dimic bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. **IVA DIMIC Hvala lepa, spoštovani predsednik Državnega zbora. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! V Novi Sloveniji zagovarjamo spoštljivo ravnanje s svojim okoljem, rodovitno zemljo, pitno vodo in živalskim svetom ter raznolikostjo vrst. Skrb za vse to je naš cilj. Varovanje okolja, živali, živalskih vrst in virov pa je naša skupna naloga, ki se je mora lotiti vsak posameznik. Z današnjim Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali urejamo področje in definicije nevarnih živali, zakol živali, zapuščenih živali, pastirskih psov in prostoživečih mačk. Pri posedovanju eksotičnih živali je v zakonu določen seznam dovoljenih vrst hišnih živali, ki jih lahko posedujejo vsi posamezniki, ter seznam živali, ki jih lahko posedujejo le živalski živalski vrtovi. Bolj natančno je opredeljena definicija, kdaj je pes nevaren, in če gre za psa, ki je nevaren, je dodana izjema, da se med nevarne pse ne uvrsti psa, ki ugrizne, če gre za pastirskega psa v času varovanja črede v ograjenem pašniku ali varovanja črede ob navzočnosti pastirja. Zagotovo je velika sprememba prepoved privezovanja psov, saj bodo psi lahko privezani le za krajši čas. Zaradi dobrobiti živali so določeni velikosti pesjakov, dolžina vodil in priveza ter tudi način privezovanja psov na vodila. Če smo še nedolgo nazaj imeli na podeželju in na kmetijah pse čuvaje, ki so se prosto sprehajali po dvoriščih, se s tem zakonom to spreminja. Na matičnem odboru je bil sprejet amandma Levice, ki govori, da so psi na vodilih privezani zgolj z oprsnico. V Novi Sloveniji smo proti takemu zapisu v zakon, saj oprsnice za velike pse niso primerne. Po mnenju Kinološke zveze, ki smo ga vsi prejeli, je ovratnica celo bolj primerna in optimalna in ne škoduje zdravemu razvoju in zdravju psa. Iz mednarodne primerjave je razvidno, da zakonske opredelitve zgolj in samo na oprsnico ne poznajo v nobeni državi članici Evropske unije. Amandma, ki ga je v poslovniškem roku vložila koalicija, dodaja poleg oprsnic tudi ovratnico, ki ni na zateg. Zakon v večini govori o odnosu in skrbi za male živali, predvsem na podeželju. Nikjer ni podatka ali priporočila, kako je z dobrobitjo malih živali v mestih in mestnih središčih. Ne zdi se nam najbolj primerno, da so psi sami zaprti po osem, 10 ali več ur v stanovanju in da je v enosobnem stanovanju tudi do 20 mačk. Vsaka žival potrebuje prostor, skrb in nego. V zakonu se na novo ureja označevanje mačk in vpis mačke in njenega lastnika v centralni register hišnih živali, prepoveduje pa se usmrtiti zdravo zapuščeno žival po 30 dneh, nameščeno v zavetišču. Ureja se plačevanje stroškov za zapuščene živali. Prvih 30 dni je strošek zapuščene živali v zavetišču strošek lokalne skupnosti, tako rekoč občine. Po 30 dneh krijejo stroške lastniki zavetišč, in če ostane zapuščena žival več kot 120 dni v zavetišču, stroške dnevne oskrbe živali krije Republika Slovenija. Zaradi te spremembe je predviden javnofinančni odhodek v višini 300 tisoč evrov letno, bo pa zagotovo to potrebno spremljati, da ne bo prihajalo do morebitnih letnih povečanj stroškov iz naslova zapuščenih živali prek 120 dni. Male živali in hišni ljubljenčki marsikomu izmed nas popestrijo proste trenutke, spodbujajo k večjemu gibanju in zapolnijo praznino. Prav je, da zanje poskrbimo in se do njih obnašamo odgovorno in spoštljivo. Le tako bomo kot družba napredovali in razvijali čut odgovornosti, spoštljivosti in predanosti. Poslanci Nove Slovenije bomo zakon ob podpori predlaganega amandmaja podprli. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MOJCA Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem še enkrat! Predlog zakona, ki je pred nami, je celovit in sistemski korak k izboljšavam dobrobiti živali, boljši skrbi zanje ter uvedbi odgovornejšega odnosa do njih. Paleta rešitev, ki jih naslavlja ta zakon, je raznovrstna. Zaradi razmaha spletne trgovine, ki je aktivna tudi na področju prodaje psov, se uvajajo dodatne zahteve, ki bodo z boljšo sledljivostjo omejevale nelegalno prodajo psov in pasjih mladičev iz nepreverjenih vzrej. Omogoča se prostovoljno označevanje mačk, omejuje pa se posedovanje tako imenovanih eksotičnih živalskih vrst. Pomembna novost je tudi zahteva po usvojitvi oziroma izpolnjevanju znanj, ki so potrebna za optimalno oskrbo rejnih živali s strani skrbnikov le-teh. V zakonu se ustrezneje dopolnjujejo tudi določbe s področja opredelitve nevarnih psov, primerneje se ureja način priveza psov, prepoveduje se usmrtitev živali zaradi pridobivanja kož ali krzna. Posebno pozornost velja nameniti tudi določbi, ki prepoveduje usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih. Kljub temu da mnogo zavetišč v Sloveniji že udejanja politiko neubijanja, nas v SMC veseli, da bo no-kill policy našla svoje mesto tudi v zakonski normi. V zvezi z zavetišči se v noveli zakona ureja tudi področje delitve stroškov za oskrbo zapuščenih živali. In ne nazadnje, uvaja se možnost izrekanja višjih glob za prekrške. Ob obravnavi zakona na matičnem delovnem telesu smo koalicijske poslanske skupine novelo zakona dopolnile z amandmajem, ki prepoveduje uporabo električnih ovratnic, namenjenih šolanju živali po principu povzročanja električnega šoka. Gotovo se strinjamo, da je skrajni čas, da električne ovratnice postanejo samo še preteklost. Po našem mnenju je zakon precej široko usklajen in kot tak bo gotovo učinkovit in prepotreben odgovor na veliko pomanjkljivosti obstoječe zakonodaje. Zaradi vse večje senzibilizacije družbe tudi na področju rejnih živali si v SMC želimo, da se v prihodnje naslavlja tudi to skupino živali. Ko gre za dobrobit živali, si prizadevamo, da bi slednja zadevala vse vrste živali in ne zgolj hišnih ljubljenčkov. Sicer nas veseli, da obstaja možnost prijave na nekatere razpise za pridobitev nepovratnih sredstev z namenom zagotavljanja boljših življenjskih pogojev rejnih živali, menimo pa, da je na tem področju še mnogo možnosti za izboljšave, kajti prizori, ki jih občasno zasledimo v medijih in ki prikazujejo stanje na posameznih farmah, nam upravičeno porajajo dvome, da tisto, kar je sicer trenutno zakonsko skladno, ni utemeljeno s stališča humanosti in zasledovanja najvišje koristi živali. Vsak zakon je le mrtva črka na papirju, če ga ne ponotranjimo, a v SMC menimo, da smo kot družba toliko dozoreli, da se zavedamo, da so živali čuteča bitja in da obstaja širok družbeni konsenz, naravnan k čim boljši ureditvi te problematike. Predlagana novela zakona je gotovo ustrezen korak k izboljšavam. V SMC smo doslej vseskozi dokazovali, da je zaščita živali visoko na naši lestvici prioritet, zato bomo vse nadaljnje napore k še dodatnim izboljšavam zakonodaje na tem področju ter tudi zakon, ki je danes pred nami, seveda soglasno podprli. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Vojko Starović bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek.

V stranki SAB smo marca lani soglasno podprli spremembe Stvarnopravnega zakonika v smeri ločevanja med navadnimi predmeti in živalmi. Dejstvo je, da živali so čuteča živa bitja. Ta določba je bila uvodni korak k izboljšanju njihovega položaja. Že takrat je bilo povsem jasno, da bo treba spremeniti tudi Zakon o zaščiti živali. Predlog novele Zakona o zaščiti živali je v zakonodajni postopek najprej vložila SD spomladi letos, vendar je bil zavrnjen. Vlada je v zakonodajni postopek vložila svoj predlog zakona, ki je pred nami in dopolnjuje ter spreminja določbe veljavnega Zakona o zaščiti živali glede odgovornega lastništva živali uvedbo boljše sledljivosti psov in prepovedjo privezovanja psov, z uvedbo zahteve po osnovnem znanju o biologiji živali, na novo uvaja omejitev zasebnega lastništva eksotičnih vrst živali. Novela med drugim predvideva prepoved evtanazije zdravih zapuščenih živali v zavetiščih in usmrtitev živali zaradi pridobivanja krzna. Prav tako usklajuje kazenske sankcije z novimi določbami ter omogoča izrek višjih kazni za prekrške. Za nas je bistveno, da gredo zakonske spremembe v dobrobit živali, s katerimi si delimo ta svet. Pomembna se nam zdi prepoved privezovanja živali na verige, določitev standardov za pesjake, prepoved usmrtitve zdravih živali v zavetiščih, omejevanje nelegalne prodaje psov iz nepreverjenih vzrej. Prav tako močno podpiramo no-kill policy, ki prepoveduje ubijanje živali za namene pridobivanja kož in krzna. Vse oblike mučenja živali so za stranko SAB nesprejemljive, kršitelji pa morajo biti kaznovani. V Poslanski skupini SAB pozdravljamo odločitev članov Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da so na seji odbora soglasno sprejeli predlog Poslanske skupine Levica za amandma, po katerem mora biti pes na vodoravnem vodilu privezan z oprsnico in ne klasično ovratnico, saj v primeru dolgotrajnejših privezov lahko pride do poškodb vratu in hrbtenice. Prav tako v Poslanski skupini SAB pozivamo koalicijo, da podpre predlagani amandma, ki finančno razbremenjuje lokalne skupnosti glede financiranja stroškov oskrbe živali v zavetiščih na način, da za zapuščene živali nosi stroške oskrbe v zavetišču do polovice Republika Slovenija, do polovice pa občina. V Poslanski skupini SAB bomo predlagane amandmaje in predlog zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. **BRANKO Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav vsem prisotnim! V Poslanski skupini Desus pozdravljamo predlog novele Zakona o zaščiti živali, ki je danes na naših klopeh. Ob zadnji zavrnitvi poslanskega zakona smo bili deležni kar nekaj kritike, vendar smo že takrat zagotovili, da bomo podprli že pripravljen vladni zakon, ki področje ureja celoviteje. Tudi predlog, ki ga obravnavamo danes, uvaja prepoved privezovanja psov z redkimi izjemami ter usmrtitev zdravih zapuščenih živali v zavetiščih. Prepoveduje tudi usmrtitev živali za pridobivanje kož ali krzna. Poleg tega pa prinaša tudi natančnejše določanje sledljivosti izvora psa zaradi preprečevanja in omejevanja preprodaje psov in ilegalne trgovine s psi. Uvaja določbe o odgovornem lastništvu mačk, s čimer se bo zmanjšalo število zapuščenih mačk. Novela se dotika še posedovanja eksotičnih vrst živali, in sicer to omejuje zaradi zaščite samih živali pa tudi zaradi zaščite ljudi in ohranjanja narave. Tudi danes lahko ponovimo, kot smo že rekli ob prejšnji obravnavi, da če smo bitja sposobna empatije do drugega, nas trpljenje živali ne more pustiti neprizadete. Ali lahko zakon na splošno prepreči trpljenje živali? Žal ne more. Lahko zgolj postavimo določene okvire, na podlagi katerih bodo določene živali dobile nekaj več varstva, in od lastnikov terjamo odgovorno lastništvo. Na matičnem odboru je bil sprejet amandma k 8. členu, ki določa, da mora biti pes, ki je kot izjema lahko privezan, in sicer zgolj na vodilu, privezan z oprsnico in ne s klasično ovratnico. Obvezne oprsnice se nanašajo zgolj na pse, privezane na vodoravnem vodilu, in ne veljajo za pse na sprehodu. Sicer pa se načeloma strinjamo z mnenjem, da psu s privezovanjem ne onemogočimo samo gibanja, ampak tudi to, da razvije svoje socialne sposobnosti. Pse smo udomačili, ljudje smo njihovo krdelo, zato jih ne bi smeli puščati v osami. Na tem področju bo potreben še določen miselni preskok, vsekakor pa gremo v pravo smer. Z uvedbo prepovedi usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih se je odprlo vprašanje financiranja dnevne oskrbe. Čeprav smo v razpravi na matičnem delovnem telesu slišali, da je bilo evtanazij že sedaj zelo malo, v skladu z novelo po 120 dneh od dneva, ko je bila žival nameščena v zavetišče, stroške oskrbe krila država.

Ni slehernega med nami, ki bi nasprotoval dobrobiti živali. Odgovornost za njihovo življenje, zdravje in dobro počutje nosimo ljudje. Gre za dolžnost vseh, zlasti pa njihovih skrbnikov ter hkrati tudi lokalne skupnosti in države. Predlagane spremembe in dopolnitve, ki so na matičnem delovnem telesu prejele soglasno podporo, tej dobrobiti sledijo. Med njimi so uveljavljenje odgovornega lastništva živali, zmanjševanje števila zapuščenih živali ter zagotavljanje spoštovanja prevladujočih družbenih etičnih vrednot ravnanja z njimi. Ti cilji zvišujejo standarde odnosa ljudi do živali in temu ni moč oporekati. To je jasno razvidno tudi iz dosedanje obravnave predloga zakona in mnenj vseh deležnikov, ki do predlaganih sprememb niso izražali večjega nasprotovanja. V primerjavi s podobnim predlogom zakona, ki smo ga obravnavali nekaj mesecev nazaj, je predmetni zakon celovitejši. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se strinjamo s predlogom obveznega označevanja psov že v leglu, saj bi to preprečevalo in omejevalo preprodajo psov in ilegalno trgovino z njimi. Tudi predlagana rešitev glede prostovoljnega označevanja mačk se nam zdi smiselna. Nujna obveza označevanja mačk bi namreč pripeljala do težav zlasti na podeželju, kjer je veliko mačk tako rekoč prosto živečih, njihovi lastniki pa niti niso znani. Ureditev, po kateri bi bilo označevanje mačk prostovoljno, po naši oceni v ničemer bistveno ne spodkopava njihove dobrobiti in zaščite, obenem pa bo ta ukrep pripomogel tudi k zmanjšanju števila zapuščenih mačk. Nepovezani poslanci si v okviru te novele prizadevamo predvsem za čimprejšnjo uveljavitev prepovedi usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih, prepovedi usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož ali krzna za uveljavitev prepovedi uporabe, prodaje in trženja električnih ovratnic, ki povzročajo električni šok, s tem pa tudi bolečine in trpljenje živali. Strinjamo se tudi z dopolnitvijo zakona, ki prepoveduje privezovanje psov z nekaj izjemami, kot je na primer na sprehodu, pri veterinarju ali na vodilu. Na matičnem delovnem telesu se je razvnela širša razprava predvsem glede vprašanja, kako naj bo pes privezan na vodilo. Po našem mnenju bi bilo smiselno, da se privezovanje psov ne omogoči zgolj z oprsnicami, ampak tudi oziroma predvsem z ovratnicami, saj je takšen način uveljavljen tudi v drugih državah Evropske unije. Ovratnica namreč po mnenju in izkušnjah kinološke stroke predstavlja najbolj primeren način priveza in vodenja psa ter omogoča psu karseda naraven način gibanja. Tudi Kinološka zveza Slovenije opozarja, da se je uporaba oprsnice izkazala za neprimerno za splošno rabo, saj povzroča nevarnost za psa, ki se z oprsnico lahko zaplete in se brez pomoči iz nje ne more rešiti. Nepovezani poslanci ocenjujemo, da velja v tem primeru resnično prisluhniti kinološki stroki. Tako psi kot tudi druge živali za zadovoljevanje svojih etoloških potreb potrebujejo kompleksno okolje, v katerem imajo zagotovljene socialne stike z vrstniškimi živalmi, pa tudi z ljudmi. Ključ do sinergije, do sobivanja med ljudmi in psi leži v izobraževanju prvih in v šolanju zadnjih. Le tako bomo našega zgodovinsko gledano najstarejšega prijatelja obdržali na mestu, kjer ga potrebujemo in kjer si ga želimo, z njim pa bomo tudi ohranili odnos, ki mu ga kot zaslužnemu za razvoj človeštva dolgujemo. Nepovezani poslanci bomo novelo Zakona o zaščiti živali Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim v dvorani, še posebej gospodu ministru! V času epidemije je veliko ljudi našlo uteho tudi v domačih hišnih ljubljenčkih. Na drugi strani je spletno nakupovanje vsega mogočega naredilo velik korak naprej. Bilo bi neumno verjeti, da preprodajalci in mešetarji z živalmi z rodovnikom ne bodo našli tržne niše tudi tukaj. Primerov, ko je prišlo do zlorab na spletu pri nakupu živali, je veliko. Zgodbe so skoraj bizarne. Zavetišča so poročala o tem, da se je število posvojenih živali v času razglašene epidemije povečalo, a v zadnjih mesecih jih ljudje vračajo, kar je vse prej kot odgovorno. Laž bi bila, če bi rekel, da se je število zapuščenih živali v zadnjem letu povečalo. Sicer pričakujem takšne izjave od kakšnih bolj levo usmerjenih nevladnih organizacij, ki samo nizajo, kaj vse narobe dela trenutna vlada. Dejstvo je, da imamo že leta težave z zapuščenimi živalmi, predvsem mačkami. Marsikateremu otroku se zdi prisrčno, da s kmetov vzame mačka, ko je še mladič. Potem se svoje mlade igračke hitro naveliča in potem vemo, kako je bilo dalje. Ogromno teh mačk potem pristane na ulici in kasneje v zavetiščih. Na tem mestu se lahko samo zahvalimo vsem tem delavcem in ljudem, ki so vsa ta leta skrbno skrbeli za vse te zapuščene živali. Prav je, da se jim stopi naproti. Predlog zakona o živalih ima nekaj pomanjkljivosti, a bistveno več daje. Le upamo lahko, da se bo s pomočjo registra živali vsaj delno uredilo lastništvo živali. Sicer se mi zdi smiselno, da bi se moralo vse mestne živali, ljubljenčke obvezno čipirati. V prihodnje pa bi bilo smotrno premisliti tudi o davku na domače hišne živali, saj so le-te svojevrsten luksuz. Tudi kakšni obvezni tečaji z vse, ki se odločijo za to, da bodo v svoj dom vzeli živali, ne bi bil slab. Realno gledano velik del lastnikov živali nima osnovnega znanja za delo z živalmi, kaj šele da bi jim bilo jasno, kako s posamezno vrsto živali rokovati. Izbira živali temelji na tem, da jim je žival všeč, kaj zahteva, pa je drugotnega pometa. Kot bi izbirali pohištvo, ne pa živega bitja, in se jim zdi, da bodo že sami zmogli vse sestaviti, pa čeprav ostane kakšen šravf. Leta 2018 smo živali povzdignili v čuteča živa bitja, čeravno so mnenja o tem deljena. Nikoli ne bomo presegli razlike med razumevanjem pomena živali na podeželju in v mestu, lahko pa začrtamo nove temelje pri obravnavi živali, in vsekakor se začne pri registraciji in lastništvu. Zavedam pa se, da je treba še veliko postoriti na tem področju. Nekje je pač treba začeti. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Tomaž Lisec bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala, predsednik, za dano besedo. Spoštovani minister, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Po letu 2007, ko smo sprejeli eno izmed novel Zakona o zaščiti živali, ko smo uredili področje tako imenovanih nevarnih psov, imamo danes pred sabo novelo zakona, ki pojmu zaščita živali daje še veliko večji pomen. Ko sem bil sam, mislim da, leta 2019 edini izmed poslancev prisoten na medresorski prisoten na medresorski delovni skupini za pripravo osnutka novele Zakona o zaščiti živali in ko sem tam srečal predstavnike različnih ministrstev, nisem verjel, da bomo še v tem mandatu sprejeli tako pomembno zakonodajo na področju zaščite živali. Tam so si uradniki iz različnih ministrstev skoraj podali roke, dvigovali roke, kaj vse je potrebno storiti, ampak kako vsega ni mogoče storiti. Zato s tega stališča pohvala ministru in ekipi, da je te medresorske, medministrske uradnike pozval k resnemu delu, in zato imamo danes pred sabo tak zakon, ki je dober. Da je zakon dober, kažeta vsaj dve zadevi. Da ni bilo na sami seji matičnega delovnega telesa in tudi danes ni nobenega amandmaja opozicije. In ne nazadnje, da je zakon dober, kažejo tudi nevladne organizacije, ki k temu zakonu skoraj niso podale pripomb. Zato nas v Poslanski skupini SDS malo žalosti, da je pred slabega pol leta ena izmed poslanskih skupin opozicije iz pisarn Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vzela slab, nedodelan in predvsem neusklajen zakon in ga v skladu s svojo piar agendo vložila v Državni zbor, kjer so potem po različnih socialnih omrežjih kazali, kdo je za zaščito živali in kdo je proti zaščiti živali. Zato me veseli in upam glede na stališče poslanskih skupin, da bomo danes doživeli soglasno podporo tako pomembnemu zakonu. Ampak kaj nam daje dober zakon, če bo praksa slaba? Zato s tega mesta poziv vsem lastnikom domačih živali k urejenemu lastništvu, k skrbi za svoje hišne ljubljenčke in ne nazadnje naj za te svoje hišne ljubljenčke tudi skrbijo. S tega mesta, s tega stališča apel, da končamo zgodbe o mučenju V SDS bomo podprli predlog zakona, ker kot je bilo že mnogokrat danes povedano, prinaša toliko pozitivnih stvari, da verjamemo, da bodo tudi v prihodnjih in končnih določbah doživele dober epilog, da se določa sledljivost izvora psa, pozitivno. Da se uvaja odgovornost lastništva mačk za zmanjšanje števila zapuščenih mačk, je verjetno tudi domena marsikaterega stanovalca širom naše Slovenije, ne nazadnje tudi županov, ki se potem s svojimi uradniki srečujejo s to problematiko. Zelo nas veseli, da smo končno vsaj zagrizli v pojem omejitev posedovanja eksotičnih živali. Predvsem nas tudi veseli, da smo v sam zakon zapisali, kaj vse je potrebno, katera znanja so potrebna za delovanje in sodelovanje in življenje s hišnimi živalmi. Predvsem nas zanima tudi to, kako se bo v praksi izvedlo, kot rečeno, da po letu 2007 naredimo še korak naprej k reševanju problematike glede nevarnih psov. Ne nazadnje tudi zadeve, kot so prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih zapuščenih živali v zavetiščih, določitev nosilca stroškov za oskrbo zapuščenih živali in tako naprej in tako naprej. Skratka, toliko dobrih določb v zakonu o zaščiti živali, da v Poslanski skupini SDS ne samo dajemo podporo temu zakonu, ampak tudi upamo, da bo ta zakon z dobrimi idejami, z dobrimi željami čim prej in čim bolj lepo zaživel v praksi. Hvala. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Tina Heferle bo predstavila stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca. Hvala, predsednik, za besedo. Lep pozdrav vsem! Dejstvo je, da so spremembe, ki jih prinaša novela Zakona o zaščiti živali, prepotrebne, če seveda želimo biti družba, ki sprejema živali kot čuteča bitja, ki si zaslužijo human in spoštljiv odnos. V LMŠ smo prepričani, da tako kot je naša dolžnost biti človek sočloveku, je naša dolžnost humano ravnati tudi z živalmi. V odnosu človek – žival smo dolžni višati svoje civilizacijske norme. Predlagane spremembe Zakona o zaščiti živali pozdravljamo. Ne bom naštevala vseh rešitev, ki jih novela prinaša, izpostavila pa bi tiste, ki predstavljajo največji odraz spremembe in napredka našega odnosa do živali. Gre za določbe, ki odpravljajo evtanazijo zdravih živali v zavetiščih, določbe, ki prepovedujejo privezovanje psov na verige, širijo polje prepovedanih ravnanj ter dajejo možnost izreka višjih kazni v primeru zlorab živali. To je tisto, kar je v zakonu dobrega. Smo pa v LMŠ pri nekaterih drugih rešitvah, ki jih ponuja novela, opozarjali na premajhno ambicioznost ministrstva, predvsem kar se tiče financiranja oskrbe zapuščenih živali. Tudi po novem bodo to breme financiranja še vedno nosile občine. Naše mnenje je, da bi morala država v večji meri sodelovati pri delitvi finančnih bremen z lokalno skupnostjo, ne nazadnje nas pa žalosti tudi dejstvo, da predlog financiranja z občinami sploh ni bil usklajen. Pri tem težko pristanemo na argument ministrstva, češ da če bi država v financiranje pristopila bolj aktivno, se zavetišča ne bi dovolj trudila, da bi živali našla nov dom. V resnici v zavetiščih delujejo srčni in odgovorni ljudje, ki se trudijo za dobrobit živali. Pogostokrat se financirajo iz težko pridobljenih sredstev, tudi donatorskih, zato je takšna skrb po našem mnenju odveč in morda celo neprimerna. Zagotovo je še veliko prostora ter načinov, kako čim bolj ozavestiti našo družbo za odgovorno ravnanje z živalmi. Po našem mnenju pri tem prav tako pomembno vlogo igrajo odvračilne sankcije ter učinkovitejši nadzor. V LMŠ smo na matičnem delovnem telesu izrazili dvom o učinkovitosti tako imenovanega popravnega ukrepa za lastnike, ki jim je bila pravnomočno ugotovljena kršitev ravnanja z živalmi. Po novem bo moral kršitelj opraviti obvezno usposabljanje iz temeljih znanj o potrebah živali. Še vedno se sprašujemo, ali bo takšen ukrep sploh imel želeni učinek, ali bo kršitelje v bodoče odvrnil od neprimernih ravnanj z živalmi, pri tem pa upamo, da se bo ministrovo zagotovilo, ki ga je dal na odboru, da sankcija vendarle bo učinkovita, uresničilo. V Poslanski skupini LMŠ smo prepričani, da moramo po sprejetju novele Zakona o zaščiti živali že pogledovati naprej. Ne želimo si, da bi bili pri zaščiti živali država, ki samo sledi, ampak si želimo, da bi bili na tem področju vodilni. Po našem mnenju je čas, da kot odgovorna družba aktivneje pristopimo tudi k urejanju sistema za zapuščene, zlorabljene in neoskrbovane rejne živali, kjer zakonodaja še ne odraža stopnje ozaveščenosti, ki smo jo sicer v naši družbi po mojem že usvojili. V LMŠ bomo predlog novele Zakona o zaščiti živali podprli. Hvala lepa. Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov.

Glede na to, da imamo danes kar pomembne teme, sem se pripravljal za zakon o varstvu javnega reda in miru, in tukaj je seveda tudi zakon o zaščiti živali, ki je izjemno pomemben, zato bom najprej predstavil to stališče. O zakonu o zaščiti živali smo govorili kar nekaj časa. Še preden je sedanji minister zasedel to mesto, smo se v prejšnji koaliciji s takratnimi predstavniki ministrstva usklajevali ter sestankovali na temo omenjenega zakona. Treba je priznati, da smo na zakonsko materijo, ki jo imamo danes pred sabo, čakali kar nekaj časa, in veliko poslanskih vprašanj ter pobud je bilo vloženih oziroma naslovljenih na pristojno ministrstvo, da se zakon pripravi in vloži. Tudi Socialni demokrati smo bili med tistimi, ki smo pristojno ministrstvo večkrat pozvali k temu, da se zakon pripravi. Zakonski predlog, ki ga danes sprejemamo, je bil vložen kmalu po tem, ko smo v Poslanski skupini Socialnih demokratov pripravili poslanski zakon o zaščiti živali, ki je imel podobne oziroma enake rešitve, kot jih ima današnji. Takratni zakon na žalost ni bil sprejet, ministrstvo je dejalo, da ima pripravljenega svojega, ki bo imel več rešitev, predvsem pa bodo te rešitve celovite in sistemske. Če nam je pred skoraj letom in pol uspelo s Stvarnopravnim zakonikom uveljaviti novo definicijo živali kot čutečih bitij, nam bo danes, upam, uspelo narediti stvari, ki bodo živali še dodatno zaščitile pred trpljenjem, mučenjem, nehumanim ravnanjem in prispevale k odgovornemu lastništvu. sprejetjem tega zakona bomo premaknili letvico našega civilizacijskega razvoja više in tako še dodatno prispevali k bolj humanemu in čutečemu odnosu do živali. Podobno kot naš poslanski zakon tudi ta prepoveduje usmrtitve živali zaradi pridobivanja kož in krzna, uveljavlja tako imenovano no-kill policy, kar pomeni prepoved usmrtitve zdravih zapuščenih živali v zavetiščih, uvaja odgovorno lastništvo mačk, določa možnost izreka višjih kazni za prekrške, in kar je najpomembnejše, prepoveduje privez psov. Socialni demokrati smo si med rešitve zakona želeli zapisati tudi, da se prepove omejevanje gibanja živali in njihovo izpostavljanje neprimernim temperaturam ter vremenskim pogojem, če jih s tem izpostavljamo trpljenju, poškodbam ali smrti. Finančno smo želeli razbremeniti lokalne skupnosti, a žal amandmaji na matičnem odboru niso bili sprejeti. Amandmaje smo ponovno vložili in vas pozivamo, da jih podprete. Verjamemo in vemo, da so naše predlagane rešitve dobre, nekatere so celo boljše od tistih, ki jih predlaga ministrstvo. Ker se zavedamo, da so rešitve, ki jih zakonski predlog prinaša, dobre in v smeri zvišanja zaščite živali, smo zakonsko materijo podprli že na odboru in tako bomo storili tudi

V razpravo dajem 8. člen ter amandma Poslanske skupine SD in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes, zato prosim za prijave. Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prva dobi besedo gospa Anja Bah Žibert, nato naj se pripravi gospod Željko Cigler. Izvolite.

Res je, kar je bilo povedano v enem od stališč opozicijskih strank, to se mi zdi korektno, da se pravzaprav že od leta 2017 poskuša pripraviti neke rešitve, ki bi v tem smislu Zakon o zaščiti živali izboljšale, seveda v dobro živali. živali. Danes je pred nami omenjeni predlog sprememb. Kolega Tomaž Lisec je zelo dobro povzel, kako so stvari potekale v preteklosti, ko pravzaprav na tistih usklajevanjih tako je pač ocenil – sploh ni bilo videti luči na koncu tunela, toliko nekih različnih argumentov predvsem v smislu, česa se ne da in kaj se da. danes je predlog pred nami. Verjamem, da bi nekateri želeli še več. To je vedno tako. Ko je enkrat predlog na mizi, je v politiki tako, da bodo tisti, ki želijo na vsak način

In danes je pred nami predlog, ki zagotovo izboljšuje stanje. Menim, da moram ta trenutek izkoristiti tudi za zadevo, ki se je meni zdela v preteklosti povsem nekorektna. Šlo je za področje tako imenovane zaščite živali.

da so živali čuteča bitja. Takrat smo nekateri povedali, v čem je problem in da se še kako zavedamo, kaj so živali in da bomo to konkretno storili z zakonom, ki to rešuje, in to je ta zakon. Takrat smo bili zaradi manipulacije ene od poslanskih skupin z objavami našega glasovanja, češ da smo proti zaščiti živali, deležni velikega pogroma javnosti. Jaz se oglašam zato, ker sem bila ena izmed njih, bila sem precej napadena zaradi svoje odločitve. Seveda državljanke in državljani niso vedeli, niso imeli od kod, seveda vsi ne gledajo prenosa.

tudi glede na to, da je danes pred nami zakon, ki ga pozdravljam, podpiram in sem vesela, da se bodo nekatere stvari izboljšale. O amandmajih, ki so bili vloženi, pa takole. Seveda bi se lahko tukaj pingpongali, na kakšen način naj bi uredili še to financiranje, ali pač zgolj lokalne skupnosti ali nekaj država in tako naprej. Treba je objektivno in resnicoljubno povedati, da smo lokalnim skupnostim v tem mandatu, mandatu vlade Janeza Janše povečali glavarino, kar nekaj ukrepi izboljšali njihov položaj, tako da mislim, da ne moremo reči, da ne skrbimo za lokalne skupnosti. Lahko pa vsi skupaj naredimo pri tem to, da ti stroški ne bodo veliki ne za državo ne za lokalne skupnosti. In kaj to je? Da tako mi v Državnem zboru ter tudi država in lokalne skupnosti pozivamo državljanke in državljane, ko se odločajo za za različne male živali, ki jim omogočajo popestritev življenja, posebej tistim, ki so osamljeni, da se odločajo za posvojitve. Več ko bo teh posvojitev, manj bo živali v zatočiščih, bolj ko bomo sprejemali. Seveda pa na drugi strani, da delamo tudi preventivno, da pozivamo ljudi, da ne zapuščajo živali, da naj poskušajo poiskati rešitve že prej oziroma da pač omogočajo, da te živali potem primerno živijo. živijo. Mislim, da se da na tem preventivnem delu narediti veliko, sploh zato ker je vse več ljudi, ki se ob teh živalih, ki jih imajo doma,

zaradi njih se ne počutijo osamljene, bom tako rekla. Res je, male živali ti dajo veliko, so pa seveda tudi velika odgovornost. To pa je treba vedno znova povedati. Jaz bi si želela, da vsi tisti, ki se potem odločajo za posvojitev in ki se ukvarjajo s posvojitvijo živali, ljudem, ki se odločajo za živali, povedo jasno posamezne lastnosti živali, sploh ko govorimo o kakšnih večjih psih. Kajti ljudje morajo vedeti potem, s kakšno živaljo imajo opravka.

da naj bi vse živali oziroma te, ki so na povodcih, imele oprsnice, sem se zgrozila, ker sem rekla: »Kaj pa moj kuža?« Moj pes je hrt, je tekač, ima posebno telesno konstrukcijo, ozek vrat in tako naprej, in oprsnice pravzaprav ne more nositi.

Tako pes kot mi lastniki smo imeli izjemne težave. Ljudje so seveda upravičeno izrazili skrb, menim, da so kinologi tisti, ki bodo opredeljevali, kakšno ovratnico, kakšen način potrebuje za vodenje določena vrsta psov. Veliki psi, kinologi tudi na to opozarjajo, potrebujejo drugačen način vodenja kot, ne vem, neke druge manjše pasme. manjše pasme. Pozdravljam ta amandma in prav je, da tisti, ki so strokovnjaki na tem področju, nekako usmerijo lastnika k temu, katero ovratnico naj

v veliki večini ne gre za luksuz, ampak za ljudi, ki želijo tem živalim pomagati, in kot sem rekla tudi za potrebe, da si nekako ljudje izboljšajo svoj življenjski status. Bom pa zdaj kar na glas povedala, da bom s sodelavci in sodelavkami, kolegi in kolegicami v poslanski skupini proučila možnost, da naredimo na nekem drugem zakonu morda korak naprej, glede na to, da na eni strani pozivamo ljudi, da se odločajo za posvojitve in tako naprej. Velikokrat imajo ljudje, sploh tisti, ki jim je do teh živali, tudi stroške, ko gre za to, da ta žival oboli in tako naprej. Glede na to, da se veterinarske usluge obračunavajo po 22-odstotnem davku, veljalo razmisliti, če bi prišli do rešitve, da bi se to obračunavalo po zmanjšani odstotni odstotni meri, se pravi po tako imenovani znižani, kar bi zagotovo omogočilo večjemu številu ljudi, da lahko obiščejo veterinarja, ko mislijo, da je z njihovo živaljo karkoli narobe. Dejstvo je, da danes mnogi tega ne morejo, te storitve niso poceni in potem trpijo oni in tudi njihovi, če bom rekla ljubljenčki, verjetno ne bom storila nič narobe. Zahvaljujem se ministrstvu za velik in pomemben korak in upam, da bo na tem področju stanje boljše. Se pa strinjam tukaj s kolegico Violeto Tomić, ki je izpostavila, da je tudi inšpekcija in vse to potrebno okrepljeno delo, predvsem pa na nek način, da pridemo potem do lastnikov zapuščenih živali. Tudi to je pomembno, ker določene občine imajo s tem res veliko težavo, kajti posameznikov, ki zapuščajo, prepuščajo cesti, ljudem, je kar nekaj. Bi pa tu poudarila, da ne glede na to že do sedaj stanje v Sloveniji, hvala bogu, ni tako slabo na tem področju. Jaz sem tega vesela. Imamo tudi veliko občin, ki skrbijo s temi koši za odpadke in tako naprej. Se pravi, kot družba do teh živali, se mi zdi, v večini imamo nek odnos, za razliko, ne vem, v eni od balkanskih držav, kjer pa ti psi dobesedno stojijo, se premikajo po avtocestah in gre samo za vprašanje časa, kdaj kdaj jih doleti najhujše. Vse dobro našim živalim, tudi s tem, da bomo izboljšali njihov položaj s tem zakonom. Hvala lepa. Preden nadaljujemo samo eno tehnično pojasnilo za vse tiste imetnike psov, ki nas spremljajo, da ne bo prišlo do nerazumevanja zakonskega besedila. Člen, ki govori o oprsnici, je člen, ki trenutno določa obvezno oprsnico samo za pse, ki so pripeti na vodoravnem vodilu, in ni določena kot obvezna za uporabo oprsnice na sprehodih, tako kot je gospa Anja Bah Žibert razpravljala. Ne vtikam se v vašo razpravo, zgolj samo tehnično pojasnilo, da bodo vsi, ki nas spremljajo, vedeli, da oprsnica za uporabo na sprehodih na povodcu tudi zdaj, trenutno ni predpisana kot obvezna. Samo tehnično pojasnilo. Zdaj pa je na vrsti za razpravo gospod Željko Cigler, še prej pa gospa Anja Bah Žibert proceduralno. Preden vam dam besedo. Mislim, da sem bila zelo korektna, nisem se vmešavala v vašo razpravo, sem pa samo vsebinsko pojasnila vsebino tega člena, ki opredeljuje oprsnico, in bo kasneje lahko potrdil tudi gospod minister, ki se je prijavil k besedi, to, da je moja interpretacija oziroma razlaga besedila pravilna in zgolj v opozorilo za vse tiste, ki nas spremljajo in so imetniki psov. Če imate postopkovni predlog, izvolite.

Vi ste razlagali amandma. Če želite razlagati amandma, se morate tako kot jaz prijaviti k razpravi. Prav nobene potrebe ni, da razlagate in pojasnjujete amandma. Jaz sem povedala, kakšen je moj vidik, za to imam vso pravico, do razprave jo imam tudi. Bila sem korektna, nikogar nisem žalila, da bi bil potreben kakšen vaš poseg,

dobronamerno povedala, o čem gre beseda in kaj zakon pravzaprav sploh določa. Že na začetku sem povedala, da se v vašo razpravo ne vtikam in se nikoli ne bom in se nikoli nisem. Vsebina amandmaja, ki je na mizi, pa seveda je v moji pristojnosti, da pojasnim, o čem teče razprava, ker vendarle razpravljamo o amandmaju k 8. členu. In se mi je zdelo popolnoma na mestu in dobronamerno, da sem opozorila na tehnični vidik. Kajti slovnica in besedilo amandmaja vendarle sta tehnični vidik. In se nikakor nisem vmešavala v vašo razpravo in se nikoli ne bom. Kot rečeno, bo gospod minister verjetno lahko povedal, kaj opredeljuje to besedilo, ki govori o tej obvezni oprsnici. Toliko o tem. Upam, da smo lahko vsi korektni brez kakršnihkoli prejudiciranj in natolcevanj. Naslednji ima besedo gospod Željko Cigler. Izvolite. Predsedujoča, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi! Najprej, predsedujoča, hvala vam za to pojasnilo. Mislim, da v imenu vseh, ki pse spremljamo ali imamo pse. Tudi moj družinski član je psička iz zavetišča, ima rodovnik, torej je stoprocentni mešanec. Vse, kar delamo, delamo v korist naših živih bitij, živali, za katere pravim, da so v Sloveniji tako domače kot rejne in tudi divjad. Tu ne smemo delati diskriminacije, še posebej ne s strani ministrstva, pristojnega za to področje, ki ga Zakon o zaščiti živali pooblašča in mu daje pristojnost in odgovornost, da skrbi za to, da so vse živali pri nas obravnavane kot živa in čuteča bitja, ne da so ene, o katerih bom govoril kasneje, zlasti rejne, popolnoma zanemarjene, da o divjadi raje ne govorim. Rad bi rekel, dobro je, da so, da imamo en tak odnos. Skozi spremembo tega zakona se zdaj ta odnos popravlja, vendar potrebno bi bilo doseči še več. Namreč, vse živali, kot sem rekel, so čuteča bitja in imajo pravico, da jih tako tudi obravnavamo. Za njihovo zaščito je prva odgovorna država in tako se mora država tudi obnašati. Zanje je dolžna poskrbeti, čeprav moramo tudi ljudje za tuje živali ali za tiste, ki jih imamo kot ljubljenčke doma ali kot rejne živali ali pa kot divjačino, skrbeti. Moram reči, da je domačih živali nekajkrat manj kot rejnih živali, vendar ko pride v težave domača žival, psiček, muca, kaj jaz vem, katere druge so še, od dihurjev pa do ptičev, papagajev in tako naprej, se tu zagotovi zaščita. Skoraj praviloma jo izvajajo nevladne organizacije, ampak tudi druge javne ustanove. Pri rejnih živalih tega ni. 5. člen Zakona o varstvu živali govori, da so rejne živali, kopitarji, se pravi konji, parkljarji, perutnina, kunci, kožuharji in druge živali, ki se vzrejajo ali redijo. In ko inšpekcija ali veterinar ugotovi – in to je bilo na odboru, kjer je minister prisostvoval, zelo jasno povedano s strani ljudi oziroma nevladnih organizacij, ki delajo na tem področju – da so živali

bodisi, kar je bilo grozno slišati, ampak smo morali slišati, se 30 brejih govedi odpelje v klavnico, brejih govedi zaradi zanemarjanja, ali pa se poskuša takšna žival, konj, osel, krava, karkoli drugega, odprodati. Čeprav jaz vem, da se bo ena bolna, mučena, zelo poškodovana rejna žival težko prodala, ker vemo, da tisti, ki bi jo kupil, od tega nič nima oziroma bi imel predvsem stroške, da jo rehabilitira, na novo socializira in ozdravi. Na srečo je Slovenija pozitivna v solidarnosti in za te rejne živali izključno brez države skrbijo nevladne organizacije. Samo eno imamo trenutno, ki to počne, in to je Društvo za zaščito konj in ostalih živali, zlasti rejnih, ki ima svoj sedež v Orovi vasi pri Polzeli. Hvala jim in vsa čast. Minister je bil na to opozorjen in nam je povedal, da te stvari razume, ker je že vse življenje kmet, tudi doktor znanosti je, to še jaz zraven dodajam. Prav zaradi tega bi jaz pričakoval, da bo tu pokazal pozitiven, hiter, aktiven odnos. Najmanj tako, in čudim se, da tega ne bi bilo, čeprav je minister rekel, da bo tukaj povprašal za mnenje in aktiviral Strokovni svet za zaščito živali, ki ga

»svet za zaščito živali, sestavljen iz priznanih strokovnjakov s področja veterinarstva, medicinske, biološke, farmacevtske in zootehnične stroke ter predstavnikov društev, ki delujejo v javnem interesu na strokovnega sveta določi minister.« In poglejte: »Strokovni svet za zaščito živali spremlja stanje in znanstvena spoznanja na področju zaščite živali ter predlaga aktivnosti; daje mnenja in predloge.« Jaz se sprašujem, zakaj do sedaj in zakaj pri spremembi tega zakona ob vseh opozorilih zaščita rejnih živali, ki jih je nekajkrat več, ponovno ponavljam, kot hišnih ljubljenčkov, ni bila vzpostavljena. Tako kot smo govorili, kar nekaj nas je bilo, tudi predstavnica nevladne organizacije. Povedal sem, to je Društvo za zaščito konj in ostalih živali, edini imajo zavetišče za rejne živali, nimajo pa uradnega statusa in so zato odvisni od lastnih sredstev, donacij in prostovoljnega dela in že devet let to delajo, so nevladna organizacija v javnem interesu. Zakaj ne dobijo uradnega statusa, da bi se na tem področju začela razvijati praksa, ki je nujno potrebna? Ponovno ponavljam in tudi vztrajam, da je potrebno, gospod minister, vem, da ne zdaj, ampak upam, da boste uspeli do konca svojega mandata nekaj narediti, v zakon o zaščiti živali tudi vnesti pogoje in standarde za zaščito rejnih živali. In da se društvu, ki to zdaj opravlja

čim prej oziroma ne vem, zakaj še ni urejeno. Sprašujem tudi Strokovni svet za zaščito živali pri vašem ministrstvu, zakaj še ni narejeno. Dalje. Da se na osnovi izobraževanja nadzornikom živali prizna uradni status, ki jim omogoča, podobno kot veljajo pooblastila na tem področju za inšpekcijske službe urada za varovanje hrane, in eno sodelovanje in pooblastila naj bi bila tudi podobna, kot jih imajo tako policija kot občinski redarji na tem področju. S tem se namreč omogoča – če bomo vzpostavili nadzornike živali, ne samo, da čakamo na inšpektorje in veterinarje, ki imajo tudi dosti drugega svojega dela, še posebej veterinarji z rednim veterinarskim delom – da se na inšpekcijske službe prijavljajo samo realna zanemarjanja, mučenja, trpinčenja, in s tem ima potem uradni veterinar možnost za hitrejši in realen pregled dejanskega stanja, tam kjer je to potrebno, in ne prihaja do neupravičenih prijav in neupravičenih stroškov. Gospod minister, še vedno vztrajam, da je potrebno narediti eno ali več teh zavetišč, lahko tudi javnih gospodarskih služb, državnih ali pri občinah, ne vem, kjer se namestijo odvzete rejne živali. Še posebej, da se tukaj izkoristijo objekti in površine Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, ki so danes prazni ali pa neuporabljeni, poraščeni. In zanimivo, prav v Orovi vasi zraven Polzele – še enkrat pravim temu društvu hvala lepa za to, kar počnejo, družbeno koristno, živalsko koristno delo –

za zaščito rejnih živali dnevne stroške na primer za 60 dni, ko se vzamejo rejne živali, enako kot se dela za male hišne ljubljenčke, da se ne diskriminira tukaj živali, ker vsa so živa in čuteča bitja. Kot sem že prej rekel, to društvo, ki ima zavetišče, samo pokriva vse stroške. In še tole bi rekel. Da se pri podeljevanju koncesij za redne letne veterinarske preglede kmetij odpravi eno navzkrižje, da praktično na istem področju, na primer Savinjske doline, isti veterinarji opravljajo inšpekcijski nadzor in veterinarsko delo.

Najlepša hvala za besedo, predsedujoča. Kolegice in kolegi, pozdravljeni, minister! Kolega Željko Cigler je povedal, kar je treba povedati tukaj. In vem, da ste vi, minister, dobili na ključku kar precej podatkov od Društva za zaščito konj. Res vas prosim in pričakujem od vas, da ste senzibilni za to tematiko, kajti žival ni plišasta igrača ali pa neka trofeja. Je čuteče bitje in s tem se vsi strinjamo. In to čuteče bitje trpi nemo, ne more poklicati varuha svojih pravic ali pa nekega odvetnika. Kadarkoli se kakšna žival upre in se brani, jo ožigosajo kot nevarno in tako naprej. Žival se samo odziva, žival ni hudobna sama po sebi, tudi agresivna ne. Potem pa včasih beremo, podivjani bik ušel pred klavnico, ali pa smo zelo nesenzibilni do tega, da se teličke kolje vpričo njihovih mater in tako naprej. Vse to so stvari, ki jih mi kot kvalitetna in dobra družba moramo naslavljati, kajti vedno pokaže odnos do tistih, ki so brez zaščite, kakšni smo mi v resnici. Glede na to, da je skoraj vsak razpravljavec tudi malo avtobiografsko povedal, kakšen odnos ima do živali, bom tudi jaz rekla, da imam ves čas posvojene muce iz Mačje hiše. Poskrbimo tudi za tiste, ki jih ujamemo, steriliziramo in vrnemo v okolje. In imam vedno enega psa. Priznam, rada imam večje pse, tudi zato ker so taki psi težje posvojljivi. Malokdo si jih lahko privošči, kajti veste, vsa veterinarska oskrba gre tudi na kilažo. Za mojega kužka, tistega, ki ga imam, je po navadi več kot dobro poskrbljeno, kajti postane član familije. Moram reči, da bi tudi v kleti spala, če moj pes ne bi mogel po stopnicah ali pa karkoli. Marsikaj sem že naredila za njih. Recimo otroci, ki imajo željo imeti kužka, ne vedo, kakšno grozljivo

posvojiti, ji dati dom, tisti, ki je že tukaj in ki je osamljena in sama. Rada bi vas opozorila na eno zelo lepo prakso. Ko sem sprehajala svojega kužka, sem srečevala vsak večer nekega fantka, ki je s sabo nosil povodec. Ko sem ga vprašala, kaj zdaj to pomeni, je rekel: »Starši so mi rekli, da mi izpolnijo mojo veliko željo, da bi imel kužka, če šest mesecev vsak večer sprehajam povodec.« S tem je treniral svojo disciplino. Mislim, da je ogromno odvisno od staršev, na kakšen način vzgajajo svoje otroke. Naj se zdaj dotaknem tega našega amandmaja. Ja, izključno gre za vodoravno vodilo pri psih čuvajih. In škoda, da je tako zavajajoče prišlo v medije in so bili ljudje prestrašeni, kajti grdo je manipulirati z dobrim namenom poskrbeti za dobrobit neke živali. Kolegica Sluga je rekla, da imajo kinologi neke pomisleke, kajti da se pes lahko v oprsnico zaplete. Ampak veste, nas so pa opozorili, da se lahko z ovratnico obesi. Mi smo imeli, ko sem bila še majhna in smo bili dosti manj senzibilni za kužke, psa, ki je tekal po vodilu, vendar ker se je šlo v klet, je tja dol padel in potem so ga sosedje zadnji trenutek k sreči rešili, ampak je bil obešen. smo tudi dobili opozorilo kinologa, ki pravi, da je celo električna ovratnica pri vzgoji napadalnih psov zelo koristna, da jih z blagimi elektrošoki lahko Tako da kolikor ljudi, toliko mnenj, veste. Tukaj je treba vendarle upoštevati neko zdravo pamet. Mislim, da ko gre za dobrobit živali, res lahko stopimo skupaj in pustimo ob strani vsa naša siceršnja nerazumevanja.

dokler služi svojemu namenu in prinaša denar, je v redu, potem ga pa zapustijo ali pa konča v klobasah, in mi včasih z dobrimi nameni, da bomo otroku zdravo meso kupili, pa je polno steroidov, hormonov in podobnega, kar je nedopustno. Društvo za zaščito konj te živali rešuje. Zato bi še enkrat ponovila, da je pomembno, da se kadrovsko podhranjene in neodzivne inšpekcijske nadzore vendarle naslovi, kajti inšpektorji komaj uspejo vse to,

državno organizirana nekakšna uradna državna zavetišča za odvzete rejne živali, bi tudi veterinarjem olajšali delo, kajti vedeli bi, kam z njimi. Tako se čaka, da se naberejo neka donacijska sredstva, prostovoljni prispevki, da se te živali odkupijo. In potem, verjemite mi, ogromno denarja stane, da se takšno žival vsaj toliko pozdravi, da lahko živi naprej. Seveda pa te živali ogromno vračajo. Jaz vam lahko povem, da žival, ki je bila trpinčena, ko ji enkrat daš občutek varnosti, ljubezni, je to tisto največ, kar lahko človek dobi nazaj. To zvestobo, to hvaležnost s strani živali. To je res nepopisno. Pripadajoči objekti in zaraščena zemljišča v lasti države. Res bi lahko naredili korak naprej in pomagali tem ljudem, ki skrbijo za te zapuščene ali pa trpinčene živali. Veste, jaz vem, da se pri denarju vedno vse neha. Ko se naslovi to, da bi morali dati nek denar, se zelo hitro naša ljubezen in naklonjenost ustavi. ustavi. Na žalost smo tako narejeni pri vsakih rednih dajatvah. Ampak recimo samo v razmislek, en evro na državljana pa bi rešili problem prav vseh zapuščenih živali, rejnih in domačih hišnih ljubljenčkov. Pa verjamem, da tistega enega evra tudi tisti najrevnejši ne bi toliko pogrešali. Naj vas tudi spomnim, da smo mi v prejšnjem mandatu v Levici uspeli doseči prepoved pasjih bojev, in sem zelo vesela, da smo. Zato ker na televiziji, ko si jo prižgal, ne vem zdaj, kateri program je bil, si lahko videl žensko, ki se je hvalila, da so pasji boji njeno življenje in so s tem kovali blazne dobičke. Pes bo vedno naredil to, kar hoče lastnik, in še enkrat poudarjam, ni nevarnih psov, so samo nevarni lastniki, ki jih ženejo v take neverjetne in nemogoče stvari. Tukaj se bom ustavila in pustila še kakšno minutko kolegu, če jo bo uporabil. Mislim pa, da dejansko moramo o tem še govoriti, in pozdravljam vsak korak naprej. Hvala. Hvala lepa. Zdaj je besedo želel gospod minister. Izvolite. **DR. JOŽE PODGORŠEK:** Hvala, spoštovana predsedujoča. Spoštovani poslanke in poslanci! Dovolite mi samo nekaj misli, odzivov na razpravo. Z občinami smo tudi iskali nekatere rešitve, ne samo z občinami, glede financiranja oskrbe za zapuščene domače živali. Tudi z ostalimi smo poskušali iskati načine rešitve, tudi kar je gospa Tomić omenila na koncu v razpravi, nek nov prispevek za domače živali, karkoli, vse smo imeli na mizi. Vse različne variante, pa vendarle smo se na koncu odločili, da praktično financiranja ne spreminjamo. Financiranje je izključna pristojnost občin, torej skrb za zapuščene domače živali je izključna pristojnost občin in je vključena tudi v povprečnino, ki jo občine v ta namen dobijo. Dodajam pa, da tudi sedaj velja tridesetdnevna skrb s strani občin, če ni znanega lastnika, drugače je lastnik domače živali odgovoren in dolžan poskrbeti tudi za financiranje. Dodajamo pa eno spremembo, in sicer prevzem stroškov s strani države za tiste zapuščene živali, ki jih zavetišča dolgoročno ne morejo oddati lastnikom. Torej, po 120 dneh, to pa je novost, vstopi kot financer za oskrbo teh živali država. To pa je novost, tega do sedaj ni bilo, do sedaj je bilo 30 dni in nič več. 30 dni lokalne skupnosti, od takrat naprej nič več, sedaj je od 120 dni naprej ponovno država. Kar se tiče dobrobiti živali in tudi nekaterih predlogov po bolj jasni opredelitvi za domače hišne živali glede njihovega odgovornega ravnanja, naj dodam, da so že v obstoječem zakonu, v 15. členu tega zakona, dokaj jasno navedena vsa prepovedana ravnanja. Zdaj je vprašanje, ali je potrebno dodajati, dodajati in dodatno normirati, kajti mislim, da je ta dikcija, ki je v obstoječem zakonu, dobra in jo lahko ne nazadnje tudi nadzorujemo. Če se boste, spoštovani poslanke in poslanci, odločili tudi za sprejetje amandmaja, ki ga je predlagal SD, pa tudi razumemo to namero, ampak menim, da je že obstoječi zakon v tem delu dovolj normiran. Kajti treba se je zavedati, da bomo tudi z dodatnimi amandmaji na teh normah še vedno pustili prostor odprt, kajti čisto vsega pa verjetno vsi skupaj ne moremo, ne vemo, ne znamo znormirati. Zato mislim, da je ta splošna dikcija dovolj dobra tudi za to zadevo. sam bi se dotaknil oprsnice in ovratnice. Mi prepovedujemo privezovanje psov in dovoljujemo samo pri nekaterih izjemah. Izjeme so privezovanje na primer, ko gremo z domačim psom na dopust v kamp in tako naprej, tam ne more biti spuščen, tam nimamo prostora, nimamo pesjaka, torej ograje, da bi ga lahko prosto spustili, torej je tam z nami lahko in z nami uživa tudi tisti dopust in je še vedno lahko privezan. Ravno tako na sprehodu, kjer mora biti privezan zaradi varnega gibanja vseh nas. Ravno tako, če ga peljemo k veterinarju. Tam so še vedno ovratnice dovoljene. Tega zakon ne prepoveduje. Prepovedujemo pa električno ovratnico za vzgojo in discipliniranje ali prevzgojo psov. Dovoljujemo tudi privez psov na tako imenovanih kmečkih dvoriščih. Največkrat smo se o tem pogovarjali, kajti vemo, da na kmečkih dvoriščih velikokrat pes opravlja tudi vlogo varovanja premoženja. Kakorkoli, imamo tudi druge tehnike. Danes tudi s tem ni težav, kamere, alarmi in tako naprej, še vedno ima marsikatero kmečko dvorišče tudi domačega psa, hišnega ljubljenčka, zato da opozarja, če pride ki ne bi smel oziroma kakorkoli že, in varuje tudi to premoženje. V tem primeru pa je tudi ta pes lahko na povodcu oziroma privezan, kakorkoli že, če je ta jeklenica dolga vsaj pet metrov in če je omogočeno gibanje levo, desno vsaj štiri metre, torej da ima pes dovolj prostora za neko normalno gibanje. No in tukaj je bila sedaj dilema in tudi amandma, ki je bil vložen v ta del, da se omogoči bodisi oprsnico bodisi ovratnico, ki ne povzroča dodatne bolečine, torej da omogoča neko normalno življenje tistega psa.

Morda še nekaj odzivov tudi na razpravo, ki je sledila kasneje s strani poslancev Poslanske skupine Levica. Zahvaljujem se za številne pobude, ideje, ampak že zdaj lahko rečem – kdo pa ve, do kdaj bo trajal moj mandat? Ker ste predlagali, da do konca svojega mandata zaključim. Morda niti ne bom imel priložnosti. Ampak vendarle, zelo jasno razumem namero, pa vendarle, za domače živali je odgovoren lastnik. Država samo postavlja neke norme za zaščito. Odgovoren je lastnik za domače živali, za rejne ali za hišne ljubljenčke. Ravno tako pri rejnih živalih, se res zahvaljujem za razpravo, ki jo ponavljamo od odbora do danes. Tudi na matičnem odboru smo o tem govorili. Dobrobit živali zelo jasno naslavljamo v strateškem načrtu, kjer je ena od treh ključnih prioritet. Poleg prilagajanja na podnebne spremembe ter modernizacija kmetijskega in živilskega predelovalnega sektorja tudi dobrobit živali, ki se jasno nakazuje tudi v višini sredstev, ki jih v ta namen namenjamo v strateškem načrtu, ker vemo, da je treba tudi za nove norme, ki nastajajo v okviru EU, prilagajati naša kmetijska gospodarstva. Že sedaj lahko omenim, da bomo v okviru tega izvajanja strateškega načrta v izvedbenem delu praktično sofinancirali s sredstvi in s slovensko soudeležbo zgolj tiste investicije v hleve za domače rejne živali, ki bodo sledile najnovejšim standardom dobrobiti živali. Torej ne bomo prepovedovali drugih, ampak ne bomo jih pa niti sofinancirali, ker želimo pomagati tudi s tem ukrepom k prilagoditvi kmetijskih gospodarstev novi normi. Primeroma govorim, v Evropi se veliko govori o prepovedi kletk in bi bila verjetno nesmiselna investicija oziroma poraba slovenskih in evropskih sredstev za gradnjo hleva s kletkami, če vemo, da bodo slej ko prej prepovedane. Časovnica še ni znana, ampak ta pobuda je bila podana s strani evropskih državljanov in jo je tudi Komisija vzela zelo resno. Torej se gre v tej smeri. Ministri opozarjamo na čas za prilagoditve, ampak enkrat bo verjetno tudi ta trenutek prišel. Naj dodam, da rejnih živalih je res več, kot je domačih hišnih živali. Vendar pa mislim, da tudi neprimerne reje temu ne sledijo. Torej je neprimernih rej vse manj. In tudi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin takoj preverja kakršnokoli prijavo za sum, domnevo nepravilnega ravnanja z rejnimi živalmi ali domačimi, katerimikoli, ampak če že govorimo o rejnih živalih. Ravno tako ima naša uprava za varno hrano tudi mobilno enoto, ki preverja situacijo tudi pri prevozih živali. živali. Mislim, da smo imeli vsi priložnost videti tudi po televiziji, če še nismo bili osebno v Luki Koper, kjer je hlev namenjen temu, da živali pred vkrcavanjem na ladje, na ladijski prevoz počijejo. In naj dodam, da je naša uprava za varno hrano že preprečila, prepovedala vkrcanje živali v Luki Koper na ladjo zaradi neprimernih pogojev pri prevozu. Mislim, da v tem delu že izvajamo veliko napora v to, da se živalim, tudi rejnim živalim, godi vendarle čim bolje. Hvala tudi za pobudo glede letnih pregledov z veterinarjem in inšpekcijo. To sem si zelo jasno tukaj zapisal. Po mojem vedenju sicer se že to načeloma v praksi izvaja, ne izključujem pa možnosti, da pa kje ni temu tako. Zato se zahvaljujem za to informacijo in sem si jo tudi jasno napisal. Glede novih prostorov za zavetišča za rejne živali, predvsem pa za zemljišča v zaraščanju, ki bi jih lahko namenili za oskrbo teh živali, se bojim, da zemljišča v zaraščanju so z namenom v zaraščanju. Praviloma so to težje dostopni tereni, težje obvladljivi tereni in se bojim, da tudi zavetišča teh zemljišč zemljišč ne bodo učinkovito izrabljala za pridobivanje krme za morebitne rejne živali. Naj dodam samo še eno misel. Gospa Violeta Tomić je prej govorila o vzgoji otrok. Moram dodati in dovolite mi tudi to osebno izkušnjo. Tudi moji otroci so s polletnim prenašanjem povodca zaslužili kužka in sedaj imamo tudi mi kužka doma. Zelo razumem in tudi prej sem se počutil počutil zelo nagovorjenega, ko je gospa Violeta Tomić to izkušnjo razlagala. Da, tukaj se začne. Skrb za domače živali je več kot to, da bi jo zgolj imeli, ampak je skrb za domače živali živali v bistvu velika odgovornost. In mislim, da tudi s tem zakonom vnašamo to veliko odgovornost tudi vsem imetnikom, lastnikom teh domačih živali, bodisi rejnih, predvsem pa v tem trenutku pri tej spremembi zakona domačih hišnih živali. Hvala lepa. Hvala lepa. Sprašujem, če je še interes za razpravo. Vidim, da ja. Odpiram prijavo.

Jaz se bom zelo na kratko fokusiral na ta dva amandmaja, ki jih ponovno vlagamo. Smo jih že vložili tudi na sami seji odbora, kjer sem pravzaprav razpravljal v to smer, da zakonodaja, ki ureja neko področje, mora biti jasna, konkretna, nedvoumna. konkretna, nedvoumna. Postavljamo amandma, ki se glasi tako, da bi se konkretno določilo, da je omejevanje gibanja hišnih živali na način, ki jim povzroča trpljenje, poškodbo ali smrt, prepovedano. Torej to pomeni puščanje živali v zaprtih avtomobilih na žgočem soncu, izpostavljanje živali mrazu in vetru, kar lahko posledično živali pusti ozebline. Tam je bilo pojasnjeno, pa morda se do neke mere tudi strinjam, da je v 15. členu, v drugi alineji, nekako zajet ta prekršek na način, da prepovedano ravnanje je tisto, ki izpostavlja živali ognju, vročim, jedkim, strupenim ali drugim sredstvom in drugim fizikalnim in kemičnim učinkom v nasprotju z določbami. Nekdo to razume, da je tudi izpostavljanje mrazu in vročini lahko fizikalen fizikalen učinek na psa, pa vendarle moramo se zavedati, da so ravno puščanja živali v zaprtih prostorih na žgočem soncu, izpostavljanje mrazu najpogostejše kršitve, ki se dogajajo v praksi. Zato se mi zdi prav, da bi bilo v tem amandmaju, če bi bil ta amandma sprejet, potem jasno zapisano, torej malo širše, da je izpostavljanje živali neprimernim temperaturam, vremenskim pogojem, ki jim povzroča trpljenje, poškodbe ali smrt, zapisano konkretno. vsi lahko razumemo določen stavek na pravi način – ali pa tudi ne. In če so ti prekrški, katere sem navedel, dejansko najpogostejši v praksi, menim, da si zaslužijo posebno mesto tudi v zakonodaji. Zato se mi tukaj ne zdi nič narobe, če bi konkretno opredeljevalo ravno te prekrške. Kar se tiče pa drugega dela, smo tudi razpravljali in je minister tudi danes pojasnil glede razbremenitve občine stroškov oskrbe živali, in sicer mi predlagamo, da bi se tole razdelilo tako, da bi 50 % stroškov pokrila Republika Slovenija, torej država, enak delež pa tudi občina. Seveda potem lahko tudi razumem pomisleke, ki ste jih, minister, navedli, da morda bi lahko prišlo tudi do tega, da bi potem te živali, ki so v zavetiščih, ostale tam dlje časa kot bi morda v drugem momentu, ker bi te živali lahko nekdo zadrževal v tem zavetišču v glavnem zaradi tega, da bi prihajalo do financiranja, ali pa nenazadnje tudi zaradi nekih izračunov, katere ste omenjali, bi lahko prišlo do tega, da bi občina lahko tudi več plačala kot zdaj v trenutno veljavni zakonodaji. Seveda to so teorije in pa prakse, o katerih se lahko pogovarjamo in se lahko tudi strinjamo ali ne. Bi pa opozoril še na eno zadevo, in sicer to, da na jugovzhodu naše države, kjer imamo romska naselja, je tudi ta pojav potepuških psov večji kot nekje drugje v Sloveniji. In zaradi tega imajo občine ravno na teh teritorijih težave s temi oskrbami teh zapuščenih psov. Kajti vsi vemo, ko se pride v romsko naselje, psi niso čipirani, tudi niso tretirani proti boleznim, tudi niso cepljeni. In niso od nikogar tako rekoč. In ker ni lastnika, takrat pride ta račun oskrbe na račun občine in tukaj se potem pojavi težava v malo večjem obsegu kot sicer. Kajti te občine izvajajo tudi poostrene nadzore v teh romskih naseljih z veterinarsko inšpekcijo, s policijo in ne vem, s kom še vse. In takrat

Toliko še enkrat v razmislek. Mislim, da so amandmaji korektni. Niso narejeni iz kakšnih ideoloških ali ne vem kakšnih vzgibov, ampak resnično praktično razmišljamo. Zato predlagam, da te amandmaje, spoštovani kolegice in kolegi, podprete. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je gospod Černigoj. **ANDREJ ČERNIGOJ (PS NSi):** Spoštovana gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, kolegice in kolegi, lep dober dan! dan! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki je danes na naši mizi, je, če rečem malce dramatično, velikokrat buril duhove na eni in in drugi strani. Seveda si na tem mestu vsi želimo, da bi bil ta zakon še bolj ambiciozen, vendar zelo podpiram ta predlog, ki predvsem izboljšuje sedanje stanje. Če se vrnem k sebi, lahko tudi iz svojih lastnih izkušenj povem, da moja hčerka ima doma domačo žival, zajčka, za katerega moram reči, da ji je ustvaril neke stalne delovne in za njega skrbi. Moram reči, da smo imeli željo tudi po kužku, ampak smo to zadevo rešili na bolj eleganten način, tako da si ga sposodimo pri sosedu, kar omogoča tudi življenje na vasi; in moram reči, da smo tu pridobili mi in sosed.

definicijo pastirskih psov in prostoživečih živali, zapuščene živali, zakol živali in nevarne živali. Tudi osebno

Po mnenju Kinološke zveze, ki smo ga verjetno prejeli vsi v Državnem zboru, je ovratnica najbolj primerna, optimalna in ne škoduje zdravemu razvoju in zdravju psa.

kuža zalaja na nekoga, to ni nevarno. Zaradi tega bi prosil predvsem ljudi, ki prihajajo iz mestnih središč, zame kot človeka, ki živi na podeželju, kuža, ki je spuščen, ima vse pogoje za najboljše življenje, vsaj po mojem osebnem mnenju. Na drugi strani me pa ljudje s podeželja, moji sosedje sprašujejo Glejte, po drugi strani pa kužki bivajo v mestih v majhnih stanovanjih na 40 kvadratnih metrih, ko lastnika cel dan ni doma, takrat tudi klima ne deluje, tam notri so neživljenjske vroče razmere, kaj pa pravice tega kužka? Zaradi tega bi jaz res prosil, da v prihodnosti res poskušamo nekako sobivati, razumeti en drugega in predvsem se zavedati tega, da se obe strani morata najbolj zavedati tega, da kot lastnik domače živali je treba najti čim več časa za svojo domačo žival. domačo žival. In to je najbolj pomembno, da ti se z njim ukvarjaš, da ga pelješ na sprehod, da mu daš ustrezno hrano, da ga, po domače, pocrkljaš in tako naprej. Za konec bi pa

poleti potovanje na morje in ogromno, ogromno avtomobilov tujih registrskih tablic, ki s sabo prevažajo tudi svoje domače živali. Moram priznati, kar me zelo žalosti, da velikokrat in v zadnjem času zmeraj bolj pogosto se dogaja to, da ti lastniki velikokrat ali namerno ali nenamerno te kužke, mucke in podobne domače živali pustijo na raznih počivališčih, na raznih bencinskih servisih in se odpeljejo proti svojemu lepemu dopustu naproti. Te živali pa potem končajo na tak ali drugačen način, moram pa tukaj res pohvaliti tudi prebivalce Ilirske Bistrice, da velikokrat najdejo razumevanje in posvojijo te domače živali. Najlepša hvala.

Kolega iz NSi je imel zelo zanimivo razpravo tudi o tem odnosu, ki ga včasih imamo do živali, ki bivajo v blokovskih naseljih, in pa do živali, ki bivajo nekje bolj bolj kot ne v naravnem okolju, se pravi na vaseh. Včasih vidimo problem samo enih in spregledamo problem tudi drugih. Jaz se moram še enkrat oglasiti glede amandmaja, ker mislim, da nisem bila niti prav razumljena niti je bilo poseženo v mojo razpravo. Zato še enkrat, jaz sem povedala primer iz mojega domačega okolja za psa, za katerega ni v nobenem primeru primerno, da bi imel oprsnico. Jaz nisem mogla izkušnje povedati, če bi bil on na privezu, zato ker nikoli ni. Sem pa povedala, da že sprehod, ki smo ga poskušali opraviti z oprsnico, se ni končal dobro. Zgolj krajši sprehod se ni končal dobro, ker se je pes zapletal, ker ga je stiskalo v prsni koš in ga je oviralo pri njegovem gibanju in glede na njegovo konstitucijo mu je povzročilo zelo velike težave. In zato se mi zdi za amandma, ki sledi kinologom, kinologi so pa vendarle osebe, ki se ukvarjajo tako z rejo kot tudi z izobraževanjem psov, da se omogoči ena ali druga opcija, ko gre za priveze. Ta amandma je v svoji obrazložitvi navedel, da lahko privezi z ovratnico povzročajo poškodbe vratu in hrbtenice. Res je, pri določenih pasmah absolutno ali pa mešančkih. Pri določenih pasmah pa ravno oprsnice pomenijo hudo oviro za psa in mu lahko povzročijo tudi v bistvu poškodbe. In zato se mi zdi, da je vendarle logično, da prepustimo stroki in tistim, ki najbolj vedo, in da se lastniki psov pozanimajo, kaj je najbolj primerno za njihovo vrsto psa.

Mislim, da je zapoved o tem, da bi bili psi, ki so na privezih, samo z ovratnico, slaba slaba rešitev oziroma je mnogo boljša, da pustimo opcijo. Seveda je bilo pa tukaj tudi govora o tako imenovanih električnih ovratnicah, te pa zdaj ne bodo več v uporabi. tudi tukaj so bila, moram povedati, različna mnenja, zakaj se to uporablja, ampak jaz mislim, da je pač ta rešitev mnogo boljša. Jaz vedno prisluhnem pri teh zadevah stroki. stroki. Veste, tudi nekateri imajo doma pse, kot je bilo prej rečeno, v 40 kvadratih, zgolj zato v nekih boksih, ker se bojijo uničenja prostora, pohištva, ki ga imajo doma. In so psi po cel dan na niti kvadratnem metru ne, ampak dobesedno v kletki, ki je bistveno manjša. tudi tukaj so različni argumenti. Jaz sem za to, da prisluhnemo tudi v prihodnje stroki in da vendarle razmislite tudi tiste stranke, ki ste predlagale to rešitev z ovratnicami oziroma oprsnicami, da so tudi ovratnice potrebne za določeno vrsto psa. Hvala.